Hvala.

Hvala. Sljedeća replika zastupnik Ante

**Opačić, Milanka (SDP)** I prelazimo na četiri sljedeće točke. Ja predlažem da objedinimo ukoliko se slažete raspravu o sve četiri točke. Riječ je o - Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, - Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi,

Aha, hoćete da damo na glasanje onda hoćemo li imati objedinjenu? Što da radimo? Da pustimo izjašnjavanje u ime klubova ovi što smo tu? Može? Za objedinjenu raspravu, tako je. Da čujem ima li još neki klub protiv objedinjene rasprave o četiri točke? Ne možemo glasati jer nas nema dovoljno kolega Pernar. Možemo ovako odlučiti. Dakle, ukoliko predstavnici klubova kažu da su suglasni sa ovim. Pa vi niste jedini. Ok. Pa vi ste manjina ovdje. Vi ste jedan klub. Koliko vidim ovdje je klub HDZ-a, klub MOST-a, klub HNS-a, klub SDP-a i ja molim da se još samo klubovi, klub HSS-a, klub nezavisnih. Samo recite ima li još netko prigovor na to da objedinjeno raspravljamo ove četiri točke? Ako nema, kolega Pernar onda ste vi jedini u ime svoga kluba što znači da većina prihvaća objedinjenu raspravu i ja ću je kao takvu i nastaviti. Pa molim ministra Damira Krstičevića da uzme riječ. Poštovana gospođo potpredsjednice Sabora, gospodo zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Oružane snage RH imaju dugu tradiciju sudjelovanja u međunarodnim operacijama i misijama još od 1999. godine kada su upućeni prvi pripadnici naših Oružanih snaga u mirovnu misiju Ujedinjenih naroda u Sierra Leone. Danas Oružane snage RH sudjeluju u dvije misije NATO-a Resolute Support u Afganistanu 95 pripadnika, te KFOR na Kosovu 33 pripadnika. Zatim operacije Europske unije Atalanta jedan pripadnik, te u tri operacije UN-a 17 pripadnika u Indiji i Pakistanu, 9 pripadnika u zapadnoj Sahari i 1 pripadnik u Libanonu. Pred vama se danas nalaze prijedlozi odluka o sudjelovanju Oružanih snaga RH u sljedećim aktivnostima i operacijama. Sudjelovanje do 90 pripadnika u aktivnosti prednje ojačane prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, sudjelovanje do 200 pripadnika u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi, sudjelovanje do tri pripadnika u operaciji EU Sophia u južnom središnjem Mediteranu, te sudjelovanje do tri pripadnika u operaciji Inherent Resolve. Oružane RH sudjeluju u operacijama i aktivnostima u inozemstvu iz nekoliko međusobno povezanih razloga. Visoka je vrijednost sudjelovanja naših pripadnika s pripadnicima naših saveznika i partnera. Tim sudjelovanjem promičemo interoperabilnost, sudjelovanje u obuci i vježbama koje će biti težišne aktivnosti ojačane prednje prisutnosti omogućit će podizanje razine interoperabilnosti s drugim saveznicima. Zatim povećanja sposobnosti zajedničkim djelovanjem sa drugim saveznicima, našim pripadnicima bit će dostupne nove tehnologije, metode, procedure, a razmjene iskustava, znanja, vještina u takvom okružju omogućit će da se sposobnosti koje smo se obavezali dostići razvijaju značajnije, brže nego da izolirano radimo na njima. Zatim solidarnost, predanost i vjerodostojnost kao jedno od temeljnih vrijednosti na osnovi koje je donesena Odluka o ojačanoj prednjoj prisutnosti bila je solidarnost. Solidarnost može imati neočekivan pozitivan učinak kao što je primjerice djelovanje naših kanadera u Izraelu otvorilo vrata višestruko korisnoj suradnji s državom Izrael, a zasigurno je imalo i pozitivan učinak na stajališta našeg najvećeg strateškog partnera Sjedinjenih Američkih Država. Sudjelovanjem u ojačanoj prednjoj prisutnosti dokazujemo i da smo vjerodostojna članica saveza, jer je i RH podržala tu odluku. Predano zajedničkim ciljevima saveza može imati važnu ulogu u slučaju neposredne ugroze naše zemlje. Predanost partnerima i saveznicima ima važnu ulogu u bilateralnoj ili multilateralnoj obrambenoj suradnji. Naš strateški partner SAD iznimno cijeni svaki naš doprinos. Bez tog doprinosa bilo bi teže ili nemoguće realizirati projekte poput Kajova, helikoptera ili MRAP-ova. Svaki dodatan doprinos može bitno smanjiti troškove nabave novog višenamjenskog borbenog zrakoplova ili omogućiti druge projekte koji će značajno povećati obrambene sposobnosti naših snaga. Ovo znači veću sigurnost za naše građane ali i povoljniju gospodarsku situaciju. Zatim dostupnost i dijeljenje obavještajnih podataka, obzirom na prirodu današnjih sigurnosnih ugroza, prvenstveno kada je pitanju terorizam, obavještajni podaci u preventivi i u djelovanju protiv mreža imaju presudnu ulogu. Praksa pokazuje da se obavještajni podaci dijele prioritetno, a nekada isključivo samo s pouzdanim i vjerodostojnim partnerima. Ne smijemo zaboraviti da je naša zemlja u neposrednom dodiru sa djelovanjem sva 3 R i radikalnim snagama i izbjeglicama, a da kao turistička destinacija možemo biti primarni cilj ili kolateralna žrtva, ako je primarni cilj skupina turista koji dolaze iz neke određene zemlje s nesagledivim posljedicama o sigurnost naših građana i gospodarstva. Pristup obavještajnim podacima može imati ključnu ulogu, otkrivanje ugroze i preventivi ili ograničavanju štete eventualno nastalog događaja. Također tim sudjelovanjem izgrađujemo hrvatski status i stječemo utjecaj koji imamo mogućnost oblikovati politike tih organizacija, kao na pitanjima operacija, tako i na drugim pitanjima od hrvatskog nacionalnog interesa. interesa. RH se razmatrajući svoje sudjelovanje u aktivnostima ojačanje prednje prisutnosti u Poljskoj, Litvi, primarno rukovodila percepcijom ugroženosti naših saveznika na istočnom krilu NATO-a. Našim saveznicima želimo pokazati našu privrženost zajedničkoj obrani i sigurnosti, upravo onako kako i mi očekujemo da naši saveznici reagiraju na našu procjenu kada bi se za to ukazala potreba. Raspoređivanje snaga, ograničene veličine poput borbenih skupina u 3 Baltičke zemlje i u Poljskoj ne može predstavljati prijetnju nikome. Isto je izraz solidarnosti i snažna poruka zajedništva i jedinstva država NATO-a. Sudjelovanje u sklopu ojačane prednje prisutnosti, komplementarnoj s ambicijom RH u izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti, te bitno pridonosi daljnjoj izgradnji političkog i vojnog kredibiliteta RH unutar NATO-a. Naglašavamo kako je ovo minudorska aktivnost gdje će se naše snage uvježbavati s ostalima partnerskim i savezničkim snagama, jačajući time svoju interoperabilnost, te sposobnost oružanih snaga RH za odgovor na sigurnosne ugroze. Hrvatska odluka o sudjelovanju operacije …/Govornik se ne razumije./… donosi kao jedna od 68 članica globalne koalicije protiv ISIL-a, koja je u koaliciji pridružila još u rujnu 2014. godine. RH kao dio međunarodne zajednice, članice EU, NATO-a, ne može ignorirati terorističke napade na naše prijatelje i saveznike s kojima dijelimo vrijednosti i demokratska načela. Hrvatska se sa sudjelovanjem operaciji …/Govornik se ne razumije./… sa saveznicima u Europi, partnerima na Bliskom Istoku koji su izravno suočeni sa terorističkim napadima. Sudjelovanjem operaciji SOPHIJA, RH se uključuje u napor EU, na suzbijanju ilegalnih migracija na području Mediterana. Glavni cilj operacije je borba protiv krijumčara ljudi na otvorenom moru. Dopunjen je i širim pristupom problemu ilegalnih migracija, te su dodatni ciljevi operacije postali obuka Libijske obalne straže i doprinos provedbi embarga na oružje uz obalu Libije. Sudjelovanjem operaciji SOPHIJA, Hrvatska daje svoj doprinos daljnjim razvoju i zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU, te razvoju i sposobnost EU, za upravljanje krizama. Financijska sredstva za provedbu predloženih odluka osigurana su u državnom proračunu RH, na razdjelu Ministarstva obale. Poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru, uzimajući u obzir sve navedene razloge sudjelovanja u ovim operacijama i aktivnostima predlažem da poduprete donošenje ovih odluka. Hvala. Hvala vama. Na vaše izlaganje imamo 5 replika. Vi ćete odlučiti hoćete li odgovarati svaku repliku za sebe ili ćete nakon svih 5 replika odgovoriti na sve zajedno. Prva replika je zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi ministre, evo slušamo statistička izvješća kako Hrvatska ima vrlo slabi izvoz gospodarskih aktivnosti svojih proizvoda, ali zato imamo pojačani izvoz hrvatskih vojnika. Po tome smo čini se nadmašili sve članice EU, jer mi kao što ste sami napisali mala zemlja, imamo vojske da šaljemo čak u 4 države, pa evo ide hrvatska vojska u Litvu, ide u Poljsku, ide u Irak, Libiju, ja bi vas htio pitati, temeljem kojih pokazatelja se vi smatrate Rusiju za nacionalnu opasnost Hrvatskoj, s obzirom na to na činjenicu da Rusija nigdje ne gradi vojne baze, posebno ne u blizini Hrvatske i da je Rusija ove godine smanjila izdvajanje za vojni proračun. Znači ona smanjuje novce za naoružavanje, a mi po ne znam koji puta u hrvatskoj povijesti šaljemo hrvatske vojnike u opasnost prema Rusiji, kao da nismo naučili kroz povijest da jednostavno takva politika za Hrvatsku ni na koji način nije donijela dobrobit. Mi smatramo u Živom zidu da općenito hrvatski vojnici nemaju šta raditi izvan Hrvatske, a u ovakvoj jednoj akciji koja nema nikakvoga opravdanja po svim statističkim pokazateljima, naime upravo Amerika širi vojne baze, upravo Amerika povećava izdvajanje za proračun i podržava terorističke skupine znači smatramo da bi hrvatski interes trebao biti da hrvatski vojnik bude na hrvatskoj zemlji. Hvala lijepo. **Opačić, Poštovani kolega zastupniče Bunjac. Ja želim još jednom kazati da je Hrvatski vojnik brend prepoznat i od strane svog naroda i od strane saveznika kao profesionalan i sav ovaj cijeli angažman, naše normalno primarna, ključna zadaća je sigurnost, stabilnost u Hrvatskoj. I vidite da Hrvatska vojska u kontinuitetu od Domovinskog rata pa i kroz aktivnosti da je uvijek u spremnosti izvršiti sve svoje zadaće. Vidjeli ste sada i oko pomoći civilnim institucijama da smo uvije tu spremni, pa evo zadnje i oko ovih svih požara, odraditi najbolje svoju zadaću. I to nam je fokus i tu smo maksimalno angažirani. Također osim toga imamo i odgovornost mi smo članica NATO-a, članica smo EU, želimo doprinositi miru, sigurnosti i stabilnosti, želimo se solidarizirati. I u ovom slučaju to je naša jedna odgovornost, jedna pomoć u ovom slučaju jedna rotacija u Litvi, samo jedna rotacija, također jedan poziv Poljske da žele također vidjeti hrvatske vojnike u Poljskoj i želimo i na taj način također reagirati i prema Poljskoj. Ove dvije misije to je po jedan časnik, tako da to nisu neki veliki angažmani. Još jednom, to nije usmjereno protiv nikoga, ni protiv Rusije. Rusija je naša prijateljska država i ne vidim nikakvog razloga da tako ne ostane i ubuduće. Hvala. Hvala vama. Sljedeća replika zastupnik Ivan Pernar. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi predstavniče Ministarstva obrane. Vi ste rekli da Hrvatska odnosno zapadne zemlje pokazuju ovom akcijom svoju vjerodostojnost. Pa evo ja bih vas htio pitati gdje je ta vjerodostojnost kada znate da je upravo Amerika dovela talibane na vlast u Afganistanu, znači podržavala je terorističke grupe. I što se dogodilo? Nakon što su maknuli sekularnu vlast u Afganistanu onda su rekli e nećemo mi tu stati, idemo dalje, idemo u Irak. I onda su u Iraku što napravili? Istu stvar, maknuli su 2003. sekularnu vlast i što se dogodilo? Zemlja je pala u kaos i došlo je do stvaranja ISIL-a. Znači prije američke invazije u Irak ISIL-a gospodo iz MORH-a nije bilo. I onda što Amerika radi? opet istu stvar, Moammar Gaddafi Libija, sekularna vlast, što kaže NATO, idemo bombardirat Libiju idemo opet srušiti sekularnu vlast i opet tko se pojavljuje, ha opet teroristi ko drugi. I ti teroristi u Bengaziu obezglavljuju američkog veleposlanika Christophera Stevensa, zamislite to. I znači zemlja po zemlja, teroristi dolaze na vlast, uz čiju pomoć, uz čiju podršku, tko im asistira, tko ih financira, tko ih naoružava? Pa američki dužnosnici su rekli sami mi smo naoružali, mi smo financirali ISIL. Američki dužnosnici to priznaju kao i nekad talibane. A znate zašto? Zato jer koriste teroriste kao korisne idiote za svrgavanje režima koji im ne odgovaraju. Znači Amerika nije protiv terorizma nego ga podržava onda kada odgovara njihovim geopolitičkim interesima. A mi, naša zemlja umjesto da kaže, mi ne želimo sudjelovati u tim prljavim igrama, šaljemo svoju vojsku tamo. Hvala. Hvala. Sljedeća replika zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine ministre. Ovako, nekoliko stvari, ja prvo mislim da mi nismo osigurali sredstva u proračunu iako vi tvrdite jer to nije nigdje vidljivo, to je prvo. Drugo, zanima me negdje u srpnju prošle godine mi se čini, vi ste bili zastupnik u ovom Saboru, Saboru, a Hrvatska vojska može napuštati hrvatske granice jedino odlukom ovog Doma i odlukom Hrvatskog sabora i zato mi danas ovdje raspravljamo o tome i vi ste počeli svoju raspravu, evo pred vama je danas ovdje prijedlog. Kako ste se vi prošle godine kao zastupnik u Hrvatskom saboru osjećali kada ste u novinama pročitali da će Hrvatska sudjelovati u ovim misijama, kao gotovo donesenu odluku koji je najavio tada glavni tajnik NATO-a odnosno prvo ministar Kovač, kao gotovu stvar gdje se ovdje nas u biti ništa ne pita. Drugo, ja mislim da do 200 vojnika za sudjelovanje u Litvi je malo preveliki broj za Hrvatsku i da mi svakako trebamo sa svojim partnerima sudjelovati i upravo na solidarnoj i simboličnoj razini kao što ste vi i rekli, a to sigurno nije 200 vojnika jer i puno jače, vojno jače zemlje od Hrvatske ne sudjeluju u tolikom tolikom broju. I zato bi vas molio da mi sada ovdje kažete jel piše budući da piše do 200 vojnika koliki je taj broj točan? Jel to 200 vojnika jel to 199, jel to 50, jel to 40 odnosno da li smo i u toj misiji mogli sudjelovati na simboličkoj razini sa 3, 4 vojnika kao i u ovim drugim misijama? Da li je ta misija u Litvi stvarno nužna i neophodna za Hrvatsku državu ili je to samo ispunjavanje nekih želja naših čelnika koji se očito žele dodvoriti nekim jačim zemljama članicama NATO-a?

bio sam saborski zastupnik i evo danas sam u poziciji ministra služim svojoj Hrvatskoj koliko mogu na najbolji mogući način. A što se tiče cijele procedure znači 2016. godine takva je procedura u okviru NATO-a, mi smo na tom sastanku, nisam bio, ljudi su bili iz naše države kao i predsjednica, premijer, tko već na tim sastancima, mi smo tada deklarirali da želimo sudjelovati. Znači našu spremnost da kao jedna članica NATO-a da želimo sudjelovati sa snagama. U tom slučaju, znači deklarirana je jedna ojačana pješačka satnija. Znači prije mene. Znači dok nisam bio. I sada ide, znači procedura, demokratska procedura koja se događa kroz Vladu, Vlada je dala sada prijedlog i sada znači vi, svi skupa, saborski zastupnici i zastupnice imate odgovornost u raspravi, odnosno na donošenje te odluke ili ne donošenje te odluke, što se tiče našeg angažmana u Litvi. Tako da je tu sada znači sustav i to je ta procedura, Sabor je taj koji donosi tu odluku, odnosno svi skupa. Mi smatramo da je ta aktivnost bitna za nas, za Hrvatsku vojsku. Zašto? Pa upravo zbog toga osim fokusa na Hrvatsku, sigurnost i mir nama te aktivnosti pomažu u varijanti interoperabilnosti, zajedničkih vježbi da vidimo procese, organizacije, tu smo sa svim drugim vojskama, također, tako da na taj način možemo još bolje i kvalitetnije razvijati Hrvatsku vojsku. Stavili smo do 200, koliko će biti zavisno u Litvi od vodeće nacije. Znači u ovom slučaju to je Njemačka, hoće li biti 200, hoće biti 150, hoće biti 130, hoće biti, vidjeti ćemo, voditi ćemo računa da opet to bude što manje a da opet odradimo tu svu zadaću i financijska sredstva su osigurana. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Sljedeća replika, zastupnica Ines Strenja-Linić. Poštovani ministre, ja ću vam samo pročitati jednu izjavu a prije toga jednog pukovnika. Ali htjela bih reći da od ukupno 4 multinacionalne borbene skupine, znači raspoređene u okviru prednje prisutnosti NATO-a SAD-om, znači u Poljskoj koje će biti smještene biti će 900 vojnika američkih, 150 Velike Britanije i 120 Rumunjskih i sve to u sklopu 15.-te mehanizirane brigade, kao što znate oružanih snaga Republike Poljske. Jedan od zapovjednika, a vi ste rekli da se radi o mirnodovskim aktivnostima, tražim vaš komentar, pukovnik Steven Gventer je rekao, naša je zadaća angažirati se kao borbeno spremna bojna, to nije ciklus obuke, cilj je spriječiti agresiju na Baltiku i u Poljskoj i mi smo u potpunosti spremni da budemo smrtonosni. Molim vas komentar. **Opačić, Milanka Pa mislim svaka, uvažena zastupnice gospođo Linić, svaka aktivnost vojske je rizik, pa bilo koja aktivnost koju vojska radi, da li kući, da li vani, misija je rizik. Evo i u Afganistanu kada su donesli odluku 13 godina, hvala dragom Bogu, to je rizik. Nije do sada, ono. I molimo se dragom Bogu, činimo sve najbolje da se to ne dogodi. Što se tiče Poljske, Poljske, također ta misija je u varijanti mira, naš doprinos, solidarnost sa poljskim narodom i mi u toj misiji sudjelujemo, odnosno iskazali smo spremnost, mislim da je ta misija tu je i Poljska, tu je SAD, tu je Velika Britanija i tu smo stavili mogućnost do 90, znači vojnika, može biti 70, može biti 60, može 50, sada smo u razgovorima sa vodećom nacijom, u ovom slučaju to su SAD, Poljska, da vidimo kako najbolje. Još jednom kažem, to nije usmjereno protiv nikoga, mi smo tu, zajedno vježbamo u okviru saveza, Hrvatska je odlučila da želi biti članica saveza, NATO saveza i u toj varijanti moramo i preuzimati određene odgovornosti. Evo već jedna Slovenija, Slovenija je već prije nas otišla. Oni su već prije nas, mi tek idemo krajem godine. Ako i Slovenci koji su isto članice NATO-a i ako i drugi to rade ne vidim razloga da to kažem ne radimo ni mi iz pozicije odgovornosti i sigurnosti građenja mira na ovim prostorima. Vidimo da mir nije samo u okviru granica nego moramo na neki način biti solidarni i sa drugim narodima. Ako sutra nama treba, vjerujem da bi i drugi prema nama također iskazali solidarnost. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. I još jedna replika zastupnik Joško Klisović. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Poštovani gospodine ministre, hvala vam što ste nam predstavili evo nakon i odbora ovdje u plenumu pitanje odlaska Oružanih snaga u inozemstvo. Kao i na odboru ja ću ponoviti i ovdje jednu stvar, iz svog resora ministra obrane vrlo ste nam plastično objasnili prednosti odlaska Oružanih snaga u misije koje tražite i operacije koje tražite. Bilo da se radi o daljnjoj vojno, vojnoj i obrambenoj suradnji sa našim saveznicima, prvenstveno SAD-om, Njemačkom, Poljskom, Litvom, bilo da se radi o interoperabilnosti među Oružanim snagama. Dakle sve one stvari koje iz vaše perspektive izgledaju dobro a moram priznati i iz moje. No ovo pitanje slanje Oružanih snaga preko granica RH je par excellence vanjsko političko pitanje. I ustvari vanjskopolitički odnosi i kako, posljedice i kako one utječu na odnose sa drugim državama su ključne u donošenju odluke da li ćemo naše Oružane snage pustiti preko granice ili ne. Stoga vas molim da predsjedniku Vlade prenesete da saborski zastupnici traže da sljedećeg puta kada bude tema dnevnog reda slanje u mirovne operacije naših vojnika da dođe i ministrica vanjskih poslova, potpredsjednica Vlade kako bi mogli i tu dimenziju raspraviti. Jer mi smo svjesni toga da će ovaj odlazak hrvatskih Oružanih snaga unaprijediti odnose sa našim saveznicima u NATO-u. Ali volio bih raspraviti sa ministricom vanjskih poslova kako će on utjecati na odnose sa Rusijom, sa jednim velikim globalnim igračem, sa jednom državom koja de facto drži ako ne ključ a onda poprilični utjecaj na rješavanje krupnih kriza u Hrvatskoj kao što je recimo Agrokor kriza i Sberbank koja je državna banka Rusije. Znamo također da neke susjedne zemlje kupuju vrlo sofisticirane oružane sustave od Rusije a da Rusija ima također izražen interes za područje jugoistočne Europe. Kako će se ovakva situacija slanja naših Oružanih snaga odraziti na odnose sa Rusijom? Jedno pitanje koje bi ja volio raspraviti, ne očekujem odgovor od vas, ali molim vas prenesite premijeru. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Evo i odgovor od ministra Krstičevića. evo, ja se zahvaljujem na pitanju i na komentaru uvaženom kolegi saborskom zastupniku Klisoviću. Ja sam već rekao kako ide procedura, znači po toj proceduri mi smo koristili svu demokratsku proceduru koju imamo u Hrvatskoj, tako da kad smo na NATO summitu objavili našu spremnost, iza toga mi smo imali sastanak i Vijeća za obranu. Vi znate članovi Vijeća za obranu je Predsjednica Republike, premijer, ministar vanjskih poslova, ministar obrane, predsjednik saborskog Odbora za obranu, znači iz oporbene stranke gospodin Igor Dragovan, zajedno smo razmatrali sve ostalo što to sve znači za Oružane snage s druge strane i ovaj dio vanjsko-političkih aktivnosti i nakon svih tih rasprava, jednoglasno na Vijeću za obranu su smatrali jednoglasno, znači uključujući sve da je to dobro za Oružane snage, za razvoj Oružanih snaga i da mi možemo i da dajemo prijedlog i onda je taj, iza toga, preko Vlade, evo sada je došlo do vas, saborskih zastupnika. Sigurno da moramo voditi računa da vjerodostojni budemo u okviru NATO-a, a sigurno da moramo voditi računa i također o odnosu sa Rusijom, i mislim da i kroz ovaj dio da jedno i drugo može se napraviti, vidite i da ta suradnja sa Rusijom i preko posjete ministra vanjskih poslova, pa sada i preko Predsjednice, pa i kod mene je dolazio i veleposlanik i mislim da da to ne bi trebalo biti upitno. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Završili smo sa replikama. Prelazimo na prvu raspravu u ime Kluba MOST-a nezavisnih lista, zastupnik Robert Podolnjak. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, dozvolite da u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, iznesem naše stajalište vezano uz ove odluke o upućivanju hrvatskih Oružanih snaga u vojne misije izvan RH, neke vezane uz odluke NATO saveza i neke vezane uz operacije EU-a. RH je članica NATO-a, i u tom svojstvu preuzima obveze koje su dogovorene od strane država članica u svezi jačanja zaštite granica te kolektivne sigurnosti i obrane. Na summitu NATO-a u Varšavi, u srpnju 2016. zaključeno je kako će zbog novih prijetnji i izazova države članice dodatno ojačati svoju prisutnost u istočnim članicama saveza, baltičkim državama, Litvi, Letoniji i Estoniji te u Poljskoj. Konkretne implementacija odluka NATO-a sa tog summita u Varšavi je stvaranje 4 borbene skupine sastavljene od multinacionalnih snaga, pod vodstvom 4 države u navedene 4 članice NATO-a. Na tom summitu i Hrvatska je poduprijela navedene odluke i posljedično danas, raspravljamo i o odlukama o sudjelovanju naših Oružanih snaga u Litvi i Poljskoj s gotovo 300 vojnika, dakle do 200 u Litvi i 90 u Poljskoj.

četrdesetak dana od današnjeg dana koji pregledno daje sudjelovanje država članica NATO-a u ovim operacijama u baltičkim državama i u Poljskoj u 4 borbene skupine. Navodi se koje države u tome sudjeluju, sa kojom snagom svojih vojnih jedinica i vrstom vojnih postrojbi. U tom preglednom dokumentu još nije navedena Hrvatska budući da još nema formalne odluke ovog Hrvatskog sabora, ali kao što znamo, i kao što piše u nekim drugim dokumentima Hrvatska se već formalno obvezala prošle godine i na sastanku ministara obrane da će svojim vojnim jedinicama sudjelovati u ovim vojnim misijama. Ali eto da vas upoznam sa brojkama zapravo u ovim vojnim misijama i da ovaj Dom stekne jednu perspektivu o tome na koji način, u kojem opsegu i u kojem razmjeru RH svojim Oružanim snagama sudjeluje u ovim vojnim misijama. Prije svega, u njima ne sudjeluju prema podacima koji su ovdje nama dostupni sve države članice. Između ostalih koliko se može vidjeti zasada, u tim vojnim misijama, ne sudjeluju slijedeće države članice. Ne sudjeluju: Portugal, Island, Danska, Češka, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Grčka i Turska. 9 članica NATO saveza u ovom trenutku prema dostupnim dokumentima neće sudjelovati svojim vojnim snagama u ovim vojnim misijama NATO-a na Baltiku i u Poljskoj. Interesantno da u tome ne sudjeluju i države Višegradske skupine, dakle Slovačka, češka i Mađarska koje su zajedno sa Poljskom, ta grupacija i upravo dakle bilo bi čak i logično očekivati da one sudjeluju u Poljskoj, ali ne prema svim dostupnim dokumentima. Države koje sudjeluju, sudjeluju sa različitim vojnim jedinicama i brojem Oružanih snaga. Prema podacima koji su dostupni sa 300 vojnika će sudjelovati Francuska i Španjolska, Njemačka i Kanada sa 450, Italija sa 160, Rumunjska sa 120, Belgija sa stotinu, Slovenija sa 50. Prema tim podacima moglo bi se zaključiti da je Hrvatska prema svom sudjelovanju od gotovo 300 vojnika prava vojna velesila. Ono što želimo ukazati kao klub da uočavamo veliki nesrazmjer između veličine Hrvatskih oružanih snaga našeg broja stanovnika, naše površine u odnosu na druge države članice daleko snažnije, sa daleko snažnijom vojnom silom koje u tom istom omjeru ne sudjeluju u ovim vojnim operacijama. Meni je vrlo neobično da jedna Francuska i Španjolska daju jednaki broj vojnika kao i Hrvatska, države sa daleko većom vojnom silom. Jedna, Ujedinjeno Kraljevstvo sudjeluje u jednoj misiji u Estoniji sa 800 vojnika, a u drugoj u Poljskoj sa 150. SAD sa ukupno 1000, ostale države sa daleko manjim brojem. Slovenija ima jednu manju postrojbu od 50 vojnika i to je jedna jedinica zaštita protiv kemijskog biološkog i radiološkog oružja. Hrvatska dakle po podacima koji su nam dostupni, koji su svježe ažurirani će u ovim vojnim misijama sudjelovati sa iznimno velikim brojem vojnika. I smatramo da je to neprihvatljivo da u tom omjeru kao jedna mala država sudjelujemo, da je činjenica da niz drugih država ne sudjeluje. I nama je zapravo nepoznato na koji način su se donosile odluke da Republika Hrvatska je članica naravno dio NATO saveza sudjeluje po našem mišljenju nesrazmjerno svojoj snazi, financijskom kapacitetu i broju vojnika u svojim oružanim snagama. Hrvatski sabor je najviše predstavničko tijelo koje odlučuje o ratu i miru, koje donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane RH. Ali je Ali je po našem mišljenju stavljeno u poziciju da kao glasačka mašinerija zapravo tek ratificira i blagoslovi odluke koje su već donesene ranije u Vladi RH od strane Predsjednice Republike tko zna gdje u sklopu obaveza preuzetih tek zapravo od nekoliko osoba. Mi o ovome zapravo nismo raspravljali. Mi bi zapravo samo formalno trebali ove odluke ratificirati. Iz ovih odluka po našem mišljenju ne vidi se zašto bi njihovo donošenje ojačalo nacionalnu sigurnost RH, zašto je važno tako izrazito vojno sudjelovanje Oružanih snaga u baltičkim državama i Poljskoj. Na koji način će takvo sudjelovanje naših Oružanih snaga biti percipirano negativno od strane Rusije s kojom ionako imamo da blago kažemo vrlo kompleksne odnose. Čini nam se da RH s 3 stotine vojnika doprinosi nerazmjerno svojoj veličini i snazi Oružanih snaga imajući u vidu naše sudjelovanje i u mnogim drugim misijama kao što je to i ranije uvodno istaknuo ministar obrane. Smatramo da navedene odluke trebaju biti kvalitetnije argumentirane i obrazložene sa stajališta nacionalne sigurnosti RH, razmjernosti našeg sudjelovanja u odnosu na druge države članice i odraza na naše ukupne vanjsko-političke i gospodarske odnose sa Rusijom koja ove vojne misije smatra određenom prijetnjom svojoj nacionalnoj sigurnosti. Na kraju Sabor ne smije biti puka glasačka mašinerija u donošenju najvažnijih odluka po pitanjima nacionalne sigurnosti. Stoga ćemo kao Klub zastupnika MOST-a biti suzdržani pri glasovanju o navedenim odlukama. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. I prvi je zastupnik Joško Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Podolnjak kazali ste da neke od država članica NATO-a i EU na istočnim granicama NATO i EU ne sudjeluju u ovim operacijama. No, to su vanjsko-politička pitanja složit ćete se zašto ne sudjeluje i koju poruku time šalju. Jednako tako broj vojnika koji šaljete u neku mirovnu operaciju je također vanjsko-političko pitanje jer i tu šaljete poruku i onima s kim idete i onima zbog koga idete. Prema tome, da li se i MOST slaže da bi danas ovdje s nama trebala biti i ministrica vanjskih poslova kako bi upravo ovu relevantnu raspravu koju ste i vi potakli mogli otvoriti ovdje. Moj drugi komentar na vaše izlaganje je u čemu se slažem sa vama Sabor ne može biti samo glasačka mašinerija koja će potvrditi odluke koje su donesene negdje drugdje i još nekad davno. Dakle, ova odluka se kuhala dugo u NATO-u i sukreatori vanjske politike su bili u to uključeni. Niti jedan od njih nije našao za shodno da barem nadležne odbore u ovom Saboru informiraju o tome što se zbiva. Da pošto mi ovdje formalno donosimo odluku, da znamo kako ide proces donošenja odluke, što u stvari mi doprinosimo i na koji način sigurnosti ili odnosima sa našim saveznicima. Prema tome, za mene kao i za vas je neprihvatljivo ovakvo zanemarivanje Sabora. I mislim da se to ne smije dešavati, jer će se Sabor stvarno svesti samo na dizanje ruke. A s druge strane u koju smo trenutno poziciju dovedeni? Kako da Sabor glasa protiv uključivanja naših vojnika u ove operacije kada je već naša izvršna vlast sve obećala. Time bi dodatno kompromitirali cijelu državu pred Međunarodnom zajednicom i pred našim saveznicima. Dakle, mogućnosti Sabora da odluči su de facto minimalne ili nepostojeće što nije dobro i nije ustavno. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka Zahvaljujem na vašoj replici. Slažemo se u mnogo čemu. Činjenica je da smo zatečeni odlukama koje su donesene znatno ranije već prošle godine gdje imate na webu stranica stranica NATO saveza da je Hrvatska se formalno obvezala da će svoje oružane snage uputiti navedene vojne misije. izrazito piše da se vojno, formalno obvezala na sastanku ministara obrane u listopadu 2016. godine. Smatramo da bi bilo jako važno, da je prethodno, prije tih odluka, da su održane rasprave na odborima, relevantnim odborima Hrvatskog sabora, naročito mislim na Odboru za obranu, na Odboru za vanjske poslove, gdje bi pojedini zastupnici i Klubovi zastupnika mogli na vrijeme biti upoznati i dati zapravo prethodnu suglasnost na takve odluke koje bi donijeli predstavnici izvršne vlasti, a ne da budemo zatečeni sada situacijom, da kao što ste ukazali, sada glasujemo protiv ili suzdržano, a da su se visoki dužnosnici RH na neki način obvezali u tijelima NATO saveza. Ovo se zapravo nije smjelo dogoditi i činjenica je kada gledamo sve brojke i kada sve uzmemo u obzir da ove odluke o nama nisu dobro obrazložene i da u svakom slučaju, nije kvalitetno prezentirano na koji način će donošenje ovih odluka se odraziti

Hvala lijepa. Najveći ili jedan od velikih udjela vojnika na granici sa Rusijom ide hrvatski vojnik se ne razumije./… kao velesila ponašamo, naravno. Naše politike se dodvoravale uvijek i kroz povijest i uvijek smo bili topovsko meso, u povijesti, jedino u Domovinskom ratu na zajedništvu gdje se borilo za samostalnu RH, i to je ogromna zasluga ove generacije. Međutim, dodvoravat se bez najvećega tijela bilo kome i bilo zašto, ulaziti u sukobe sa Rusijom ili Bjelorusijom, bilo kome, zbog bilo čijih interesa ja profesore neću biti suzdržan, nego protiv. Hrvatski vojnik ne može bit samo topovsko meso, hrvatski vojnik je obučen, ministar je to ukazao, hrvatski vojnik je cijenjen u svijetu, ali ne može on zbog nečijih usluga i protuusluga, bilo čiji biti isključivo topovsko meso. Ovaj Parlament, odbori, tijela i ovaj narod mora znati zbog čega ide najveći broj hrvatskih vojnik proporcionalno broju broju stanovnika, gospodarskoj slici, obavezama prema NATO-u, vidimo da je predsjednik SAD-a novi, sasvim drugačije poruke šalje, nego što su se do sad slale. Kakvi će to biti sve utjecaj, gdje će biti uloga Hrvatske i hrvatskog vojnika? Dal će biti ugrožen na tisuće momaka ili ćemo znati zaštiti hrvatskog vojnika i naše gospodarske potencijale? U ovome trenutku je, mi nismo upoznati da u ovakvom omjeru dajemo broj vojnika prema

broja vojnika koji se predlaže u upućivanje u navedene vojne misije i ukupnost oružanih snaga RH, u odnosu prema drugim članicama NATO saveza. Bojim se da ćemo poslati jednu pogrešnu i krivu poruku, da nam je izuzetno stalo, sa što većim brojim naših vojnika sudjelovati u tim vojnim misijama. Jer kad vi dajete isti broj vojnika kao jedna Francuska i Španjolska, koja je zapravo politička poruka takve odluke? Da jedna Hrvatska koja ima više nego 10 puta manje stanovnika od Francuske i da ne uspoređujemo naše oružane snage, daje jednaki broj vojnika. Ja mislim da je to pogrešna politička odluka. Ukoliko smo kao država članica dužni sudjelovati u vojnim misijama, naravno da imamo određena obveze koje moramo poštivati. primjerice naši susjedi Slovenci upućuju 50 vojnika u sklopu jedne jedinice zadužene za protu biološko kemijsko djelovanje. Dakle, jedna skromna vojna postrojba od 50-tak vojnika. Mi nasuprot tome šaljemo vrlo jake vojne jedinice i čak čini mi se da u operaciju u Poljsku šaljemo jedinicu sa višecijevnim raketnim bacačima. Čini mi se da je to stvarno vrlo snažna vojna poruka i politička poruka kada takvu jaku vojnu jedinicu šaljete u Poljsku. Mislim da smo daleko ranije, trezvenije i racionalnije trebali prići u donošenju ovih odluka, a ne ovako biti stavljen pred svršeni čin. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala. I još jedna replika, zastupnik Nenad Stazić. Poštovani kolega Podolnjak, postavili ste 3 izuzetno bitna pitanja, ali vaš komentar da, ili vaši odgovori na ta 3 bitna pitanja mi se čine posve pogrešnima. Dakle prvo pitanje zašto Hrvatska sudjeluje a druge članice ne? I to njih 5 ili 9 koliko ste ih nabrojali, koji je, zašto tako velik broj vojnika i kakva je uloga Hrvatskoga sabora? Danas pitati ovoga ministra Krstičevića, je čini mi se posve uzaludno, bedasto, on nije bio ministar kada je bio sastanak u Varšavi kada je Hrvatska prihvatila tu obavezu. Ali je Most bio u Vladi kada je Buljvić bio ministar, pa što onda se niste pobunili? Nego danas govorite da ćete glasati neutralni. Gdje ste onda bili? Postvljete, danas je kasno, prihvatili smo obavezu i moramo ju izvršiti, ako mislimo biti vjerodostojna zemlja. Što se tiče broja vojnika tu bi se s vama složio da bi on trebao biti simboličan, simboličan. Jesmo, imamo obavezu, članica smo NATO-a i klub SDP-a će u tom pogledu uputiti amandman i već sada ministre najavljujemo potrudite se da to bude simboličan broj vojnika. Nek bude tamo naša zastava, to je dovoljno. Uloga Sabora, ovo je zakašnjela rasprava. Trebali smo o ovome raspravljati prije nego što je ministar Buljević išao u Varšavu na summit pa mu dati instrukcije kao Sabor jer mi donosimo odluku kao Sabor. Ali gospodine Podoljnjak, pa zašto niste u Vladi inzistirali da to tada tako bude pa da mi raspravljamo prije nego što ministar Buljević preuzme obavezu. Ali meni se čini da i broj vojnika i … i ovako velik broj vojnika, neopravdano velik broj vojnika proizlazi iz jedne želje Predsjednice Republike kao vrhovne zapovjednice koja sasvim sigurno da je i davala instrukcije tadašnjem ministru obrane, predsjednika vlade

Zahvaljujem poštovani kolega Staziću. Kada ste spomenuli formalno preuzimanje obveza da će Hrvatska sudjelovati u ovim vojnim misijama, naveli ste Varšavu. Dakle tada je donijeta odluka na summitu u Varšavi međutim to je bila načelna odluka da će NATO imati navedene vojne misije u određenim zemljama. Ali formalno su ministri obrane država članica potvrdili sudjelovanje vojnih jedinica njihovih država na sastanku koji je bio 26. listopada 2016. godine i prema članku koji sam našao na webu tada su ministri obrane potvrdili sudjelovanje jedinica njihovih zemalja u borbenim grupama snage 4 bojne. I ovdje su potvrđeno sudjelovanje Albanije, Italije, Poljske, Slovenije, Belgije, Hrvatske, Francuske, Luxembourga, Nizozemske, Norveške, Danska i Francuska su navedena ali Danska još uvijek nije formalno. Prema tome, ako je odluka od 26. listopada 2016. godine onda pretpostavljam da je tu odluku tamo donio već sadašnji ministar Krstičević. To vam on može eventualno potvrditi, ali ja mogu reći da mi u klubu zastupnika nismo bili upoznati s tom odlukom, mi nismo imali dužnosnike u Ministarstvu obrane niti je takva odluka komunicirana saborskim tijelima ili na bilo koji drugi način. Dakle znanja o takvim odlukama nismo imali. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida zastupnik Ivan Pernar.

Ja se ispričavam krivo je ovdje stavljeno, ja sam gledala ovo, a ne gore. Ispričavam se kolega Pernar. Zastupnik Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

sudjelovanju Oružanih snaga RH u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi, u Republici Poljskoj kao i u operaciji SOPHIA, jednako tako i u operaciji i sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u operaciji INHEREND RESOLVE. Sve ovo govori o tome da predlaže se sudjelovanje Oružanih snaga RH u sklopu borbene skupine pod vodstvom Savezne Savezne Republike Njemačke sa do 200 pripadnika Oružanih snaga RH koji će biti razmješteni u Republici Litvi. Kao najkonkretniji oblik jačanja kolektivnoga odvraćanja i obrane saveza je odluka o uspostavi prednje prisutnosti NATO-a u saveznicama na istočnom krilu saveza, što je snažna poruka zajedništva, jedinstva država članica te unapređenja transatlantske veze. Pri tom treba uzeti u obzir kako je jačanje prednje prisutnosti u istočnim saveznicama samo jedan segment sveukupnog jačanja, odvraćanja i obrane u skladu sa savezničkim politikama spremnosti odgovora na sve prijetnje. Konkretna implementacija jačanja prednje prisutnosti provodi se kroz razmještanje ukupno četiri borbene skupine savezničkih snaga na rotacijskoj osnovi u državama u istočnom dijelu saveza, Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj. Navedene četiri borbene skupine biti će sastavljene od multinacionalnih savezničkih snaga pod vodstvom četiri vodeće države, a to su Kanada, u Republici Latviji, Savezna Republika Njemačka u Republici Litvi, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Estoniji te SAD-a u Republici Poljskoj. Republici Poljskoj. RH poduprla je odluke o jačanju prisutnosti saveza u Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj te u skladu sa time na NATO summitu u Varšavi najavila namjeru doprinosa jednom jednom mehaniziranom pješačkom satnijom za ojačanu prednju prisutnost u tom kontekstu te koordinacije sa Saveznom Republikom Njemačkom iskazana je namjera razmještanja pješačke mehanizirane satnije uključujući i borbena oklopna vozila u okviru njemačke borbene skupine u Republici Litvi. Uz oružane snage Savezne Republike Njemačke, u toj borbenoj skupini s nama će participirati i oružane snage Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norveške, Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga, Francuske Republike i Republike Litve. Sudjelovanje u sklopu ojačane prednje prisutnosti komplementarna je i sa ambicijama RH u izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti te bitno pridonosi daljnjoj izgradnji uloge RH unutar NATO-a kao i povećanju interoperabilnosti Oružanih snaga RH sa oružanim snagama drugih članica NATO saveza. U ovoj drugoj operaciji u Republici Poljskoj gdje će se angažirati do 90 reći da je to također Hrvatska podržala na samitu u Varšavi, poduprla je odluku o jačanju nazočnosti saveza u Republici Litvi, Republici Latviji i ostalim zemljama. Domaćin je Republika Poljska i SAD kao vodeća nacija u vodećoj skupini, zatražili su sudjelovanje jedne postrojbe Oružanih snaga RH, tj. bitnice samohodnih višecjevnih lansera raketa koja bi bila u sastavu multinacionalne borbene skupine pod vodstvom SAD-a u Republici Poljskoj. Pored oružanih snaga SAD-a, u toj borbenoj skupini snagama će se participirati i oružane snage Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i sjeverne Irske, Rumunjske, te Republike Poljske kao države domaćina. Sudjelovanje u sklopu ojačane prednje prisutnosti komplementarna je i sa ambicijama RH u izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti te bitno pridonosi daljnjoj izgradnji uloge RH unutar NATO-a kao i povećanju interoperabilnosti Oružanih snaga RH sa oružanim snagama drugih članica NATO saveza. Tu se predlaže tih 90 pripadnika Oružanih snaga i mislim da je to također jedna dobra aktivnost koju provodi RH i pokazuje kako ima i dobru i snažnu i modernu vojsku, te pripadnike koji su iznijeli Domovinski rat i koji su slijednica pobjedničke vojske te mogu doprinijeti daljnjoj uspostaviti mira ali otklanjanju svih prijetnji koje se nađu pred Oružanim snagama ili multinacionalnim snagama koje su raspoređene u tom prostoru. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga RH korisno je i sa aspekta stjecanja praktičnih znanja i iskustava te predstavlja konkretan doprinos jednom od dugoročnih ciljeva zajedničke zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU a to je potpora miru i sigurnosti. Predlaže se da RH sudjeluje u Operaciji Sofija

Cilj Operacije Sofija je poduzeti sustavne napore kako bi se identificirala i onemogućila plovila kao i ostala sredstva sa kojima postoji sumnja da se njima koriste krijumčari migranata. Pored suzbijanja ilegalne migracije Operacija Sofija je važan doprinos EU u borbi protiv nestabilnosti u južnom, središnjem Sredozemlju a u lipnju 2016. godine mandat Operacije Sofija produžen je uz dvije nove potporne zadaće koje se odnose i na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. Riječ je o zadaćama obuke libijske obalne straže i mornarice te doprinosa provedbi embarga UN-a na oružje, na otvorenom moru uz obalu Libije. Trenutačno je u provedbi Operacije Sofija uključeno 25 država članica EU. I ova posljednja koju koju RH podupire je, do sada je sa više od 60 partnera država i organizacija pridružilo se koaliciji na neki način i doprinijelo naporima u borbi protiv ISIL-a uključujući sudjelovanje u zračnim udarima, donacije oružja, pružanju obuke i humanitarne pomoći i slično kao i članice koalicije i u EU te sve, navode i EU te sve države članice izuzev Malte kao i sve države hrvatskog okružja, Albanija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija, osim BiH-a. Kako bi se Islamska država i vojno porazila u Iraku i Siriji organizirana su kombinirane združene snage pod nazivom Command joint task force. Koalicijske snage svoju zadaću uništenja Islamske države provode temeljno u suradnji sa regionalnim partnerima, održavaju nepokolebljivu odlučnost i duboku predanost i duboku predanost SAD-a i partnerskih država da se eliminira prijetnja koju teroristička skupina Islamska država predstavlja Iraku, Bliskom istoku i Međunarodnoj zajednici u cjelini. Više od 30 zemalja formalno sudjeluje u Operaciji a svaka od njih na svoj način pridonosi borbi protiv Islamske države. Neke članice svoj doprinos daju naoružanju, streljivu, opremi, obuci ili slanju vojnih ili slanju vojnih savjetnika na teren. Doprinos osim vojnoga uključuje razna druga područja poput sprečavanja financiranja Islamske države, razotkrivanja njezine prave prirode, pružanja humanitarne pomoći stanovništvu zahvaćenom sukobima itd. Operacija u kojoj će sudjelovati naša tri pripadnika uključuje i kampanju u Iraku i Siriji, svrha operacije je eliminiranje terorističkih skupina ISIL-a i prijetnje koje ISIL predstavlja ne samo u Iraku i regiji već i u Europi kao široj međunarodnoj zajednici. Operacija je pod zapovjedništvom američkog generala sa tri zvjezdice, a glavno zapovjedništvo nalazi se u Kuvajtu. Klub HDZ-a podupire sve ove predložene aktivnosti Oružanih snaga RH, vjerujući da su naši vojnici izuzetno i hrabri i dobro obučeni te vjerujemo da će se svi živi i zdravi iz ovih operacija vratiti kao i oni koji će zamijeniti ih u datim momentima, vjerujemo da ovakav snažni i najkompletniji oblik jačanja kolektivnog odvraćanja i obrane, sigurno je dobrodošao u trenucima kada postoje određene sumnje sumnje u mogućnost intervencija određenih snaga na savezničke i prijateljske zemlje. Naravno da moramo svi skupa razmišljati i tome da je i tome da je i EU i sve članice NATO saveza, dužne i obavezne zajedničku obranu provoditi na cijelom teritoriju svih saveznica. Još jedanput ću ponoviti, klub HDZ-a podupire slanje naših snaga u sve ove misije kao što je to činio do sada. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Imamo dvije replike na vaše izlaganje, prva je zastupnik Miro Kovač. Hvala lijepa kolega Đakiću, na vašem izlaganju koje je bilo vrlo iscrpno i koje je ukazalo na procedure koje se moraju pratiti i primjenjivati kako bi Hrvatska mogla imati svoje Oružane snage izvan teritorija RH. Znači, da ponovimo još jednom, pod gradivo, Vlada ili ministar može iskazati namjeru slanja Oružanih snaga RH u inozemstvo. Iskazuje namjeru. I postoji prethodna suglasnost Predsjednice Republike a ovaj Dom kao što stoji u hrvatskome Ustavu, odlučuje o tome hoće li Hrvatska vojska biti raspoređena izvan teritorija RH. Znači prestanimo sa tim manipuliranjem, sa tim nekim krivim argumentima kako bi rekli neki Amerikanci sa „fake news“. Druga stvar, nemojmo se bojati konzumirati obveze i prava koja proistječu iz članstva Hrvatske u međunarodnim organizacijama pa to i u NATO savezu. To čine druge zemlje. Evo, mi smo čuli i Njemačka i Francuska. Je li Hrvatska u „nord streamu“? Je li možda Hrvatska u sjevernom toku? Nije, sjeverni tok, Rusija, Njemačka, Francuska, Nizozemska. Hrvatska nije u tome, a Njemačka je. A Njemačka šalje na granicu, granicu, konkretno u Poljsku. Je li to možda problem? Nije problem. Hoćemo sa Rusijom dobre odnose, razvijene odnose, ali smo članica tzv. zapadnoga svijeta, članica NATO saveza, EU-a i dr. organizacija i mi svoje članstvo aktivno koristimo. Hvala lijepo. **Opačić, Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Kovač, dobro ste ustvrdili da svaka bojazan je otklonjena. Ovdje sam jasno iznio kakve su postrojbe u pitanju i one kao cjeline tako najbolje i djeluju u sastavu međunarodnih snaga. Ova satnija pješačka, pješačko mehanizirana satnija sigurno da najbolje djeluje u svom punom sastavu sa svim svojim oklopnim vozilima i borbenim sredstvima kao i ljudstvu. Raštrkana sigurno ne bi značila nikakvu snagu niti bi bila operabilna i upotrebljiva kako treba. Jednako tako i bitnica višecjevnih raketnih bacača. Ona je jedna postrojba Oružanih snaga RH, koja je potpora pješaštvu, koja je stvarno za uništavanje žive neprijateljske sile. Ukoliko treba biti upotrebljena, ona je velike borbene moći i vjerujem da samo kao takva a ne pojedini raketni samovozni bacači ne znači ništa, ali bitnica je ipak snaga koja se može participirati i koja se može sagledavajući sa ukupnim snagama NATO saveza, koje su razmještene, doprinosi tome da se i oni koji imaju neke eventualne zle namjere upozore da neće tako lako ostvariti svoje zamišljene ciljeve. Jednako tako u oslobodilačkim operacijama hrvatske vojske, također je bilo kada smo pokazali snagu, uvježbanost, i odlučnost, tada je došlo i do pobjede. Ovaj puta traži se odvraćanje od onoga što je na pomolu. Hvala. I još jedna replika zastupnik Joško Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Gospodine Đakiću, lijepo ste nam dali neke osnovne činjenice o svim operacijama u koje se predlaže slanje hrvatske vojske. niste nam kazali poziciju, stajalište vaše stranke oko brojeva koji se šalju. Dakle, uzimajući u obzir da su to brojevi veći nego što trenutno imamo ukupno naših vojnika izvan zemlje u mirovnim operacijama i misijama i uzimajući u obzir da je to bitno nesrazmjerno u odnosu na druge članice NATO-a ili EU naše veličine ili veličine naših Oružanih snaga. Smatrate li da je ovo dobar broj ili da bi Hrvatska trebala na jednoj simboličkoj razini sudjelovati pokazujući predanost savezu a ne ići sa ovako velikim brojem što je i veliki trošak. Ja ne bih želio da se financiranje međunarodnih aktivnosti naše vojske odrazi na modernizaciju vojske, odrazi na životne uvjete vojnika u RH jer to su bili glavni argumenti koje smo koristili. Ja sam ih koristio da bi povećali proračun Ministarstva obrane. želimo Hrvatsku vojsku dobro opremljenu, dobro uvježbanu i vojnike da žive u ljudskim uvjetima. Ako ćemo imati novaca naravno da ćemo sudjelovati i u operacijama u kojima želimo sudjelovati. Ali pitanje je u kojem broju treba sudjelovati kako ne bi previše opteretili proračun i umanjili ove druge važne aktivnosti Hrvatske vojske unutar naše zemlje. Hvala. **Opačić, Hvala lijepo. Pa kolega Klisović već sam odgovorio na ovo vaše pitanje i kolegi Kovaču skoro jednako je bilo, no ponovit ću. Znači ovaj broj, predviđeni broj vojnika odgovara sastavu satnije ili bitnice i tako kao cjelina najbolje mogu djelovati u datim momentima i potrebama. Stoga ne trebate se bojati za to što će biti sa financijskim sredstvima, nego bolje da razmišljate u ovom pravcu kako cjelina u sastavu određenih multinacionalnih snaga najbolje funkcionira. Raštrkanost ili simbolika u desetini ili nekakvoj poludesetini sigurno ne bi značila na međunarodnom planu ništa. Jačanje na međunarodnom planu RH i kroz ove aktivnosti, ali jednako tako i uvježbavanje hrvatskih vojnika sa međunarodnim snagama sigurno je dobro došlo i sigurno ima svoju dobru osmišljenu viziju zašto je tako. Vjerujte da ja vjerujem da samo ovakve snage na ovom dijelu istočnoga krila u kojima sudjeluje Republika Hrvatska će doprinijeti daljnjem osnaživanju naše pozicije i u NATO savezu i u Europi. Hvala. Evo sada prelazimo na Klub zastupnika Živog zida zastupnik Ivan Pernar. Hvala uvažene dame i gospodo. Pa eto, razmišljao sam dugo što vam reći. Došao sam do zaključka da ništa što ja vama kažem neće promijeniti vaše stavove. Vaši stavovi su već unaprijed doneseni, tj. vaše odluke i vaši stavovi nisu posljedica toga što ste vi osvjedočeni u nešto. Znači, vi ste vidjeli recimo neke činjenice ili niz indicija i onda ste donijeli zaključak, nego je vaš zaključak a priori vojnici će se slat, Amerika to traži, mi u tome sudjelujemo. I postavlja se onda drugo logično pitanje, a to je čemu onda ova saborska rasprava ako je unaprijed odluka donesena da će se vojnici slati? Moramo upozoriti na to da Amerika, odnosno članice NATO-a nisu vjerodostojne u borbi protiv terorizma. Navest ću samo neke primjere koje sam već i ranije spomenuo. U Afganistanu Amerikanci podupiru talibane, bradate muđahedine, dolazi onaj što je nedavno preminuo Brzinski tamo i govori njima da je Bog na njihovoj stranici i slične floskule kako bi ih naelektrizirao u borbi protiv sovjeta. I onda ti talibani dođu na vlast, počinju radit zločine. Ista stvar u Iraku, znači Amerika dolazi tamo, ruši jednu vlast i tad se pojavljuju ti famozni muđahedini i u Iraku Iraku gdje ih nije bilo i to u formi ISIL-a. ISIL-a prije pojave Amerikanaca u Iraku nije bilo. Dolazi Albak Dadi i kreće kampanja terora, kampanja terora čije će među ostalima jedna od prvih žrtava biti upravo Amerikanci, američki državljani koji su obezglavljeni. Da i na kraju će taj isti ISIL prikratiti Tomislava Salopeka za glavu našeg državljanina na Sinaju. ISIL koji nije postojao do dolaska Amerikanaca u Irak. I onda što se događa? Potom ta ista Amerika podržava terorističke grupe u Libiji i zapravo ruši Gaddafia sa vlasti tvrdeći da će, lažno naravno, da će nova vlast koju instalira zapad, ta vlast slična talibanima bit bolja nego ona prethodna. I što se događa? Događa se ono na što je Gaddafi upozoravao. A što je Gaddafi rekao? Ako srušite Libiju doći će do navale izbjeglica u Europu, to je Gaddafi govorio. Mi Libijci, Libija mi smo brana masovnoj imigraciji u Europu. Međutim što kaže NATO? NATO kaže ma pusti ti Gaddafi šta pričaš, mi ćemo tebe maknuti. I kažem dovode se teroristi na vlast, dolazi do izbjegličke krize. E što onda Amerika kaže? Sada, znači prvo smo rušili talibane, tj. dovodili ih na vlast, sad ih ruše 15 godina bez ikakvih rezultata, onda u Iraku ista stvar. Ruše jedan režim, dovode islamiste na vlast i to je objašnjavao sirijski predsjednik Asad koliko je Amerika licemjerna. Znači onog trena kad se prijeđe iračko-sirijska granica ti isti ISIL-ovci više nisu američki neprijatelji. Zašto? Zato jer kada ISIL ruši sirijsku vlast predsjednika al-Asada e tada ISIL i Amerika imaju isti cilj – micanje Asada. To me podsjetilo na trenutak kada je SDP i i HDZ zajedno rušili Božu Petrova kao predsjednika Sabora. Tu nije Božo Petrov bio u vezi ni sa u tom trenutku ni sa HDZ-om, ni SDP-om, odnosno, bio je zajednički neprijatelj i HDZ-u i SDP-u i tu su se dvije velike stranke složile oko toga da se Božu Petrova makne, samo zato jer im je on zajednički neprijatelj. Znači na isti način u geopolitici funkcionira Amerika. Onda što se događa? Te Sirijske „pobunjenike“ koji su u biti isto ekstremnisti, podržava ih i Izrael. Zašto bi Izrael, podržavalo radikalne đihadiste u Siriji? Pa zato jer je cilj komadanje Sirijske države. Slabljenje neprijatelja, to je korist za Izrael. I onda vidite da u istoj koaliciji sudjeluju Saudijski Arabija koja predstavlja jednu radikalnu, ajmo reći vehabijsku, tekfirijsku, nazovimo, neću reći islamističku, jer to je jedna ful ful ekstremna verzija Islama, znači Saudijska Arabija je dio koalicije, Izrael, koji je Židovska država po definiciji koja tlači Arape od 1948., a i ranije ih je tlačila i Amerika koja je ono sodoma i gomora. Znači što je povezalo Židovsku državu, radikalne vehabije, koji vjeruju da žene ne smiju voziti auto, i američku vladu. Povezao ih je nečastivi interes geopolitički a to je vladavina nad svjetskim resursima. Znači cilj je bio zgrabiti resurse, naftu pod kontrolom Amerike i njenih saveznika, te istovremeno sve koji se suprotstavljaju takvoj viziji, nazovimo to novog svjetskog poretka, jednostavno ih maknuti iz utrke. S tim ciljem je maknut Gaddafi, jer nije bio dio toga plana. S tim ciljem maknut je i irački režim, ali i Sirijsku Vladu su pokušali isto maknuti. I sad što se događa? Amerika je među ostalima napravila jedan užasan ratni zločin u Kuvajtu, ne znam da li to znate, kada je potpisan mir, odnosno primjere Iračke Vlade i UN-a, Iračka vojska je krenula sa povlačenjem iz Kuvajta. I umjesto da se to povlačenje dogodi u miru, Amerika je odlučila vojsku u povlačenju, što je kršenje međunarodnog prava ratnog, izbombadirati i to vam se zove …/Govornik se ne razumije./… autocesta smrti, tamo su stotine Iračana poubijane i svi drugi koji su tada napuštali Kuvajt. I ono što je još zanimljivo, zanimljivo je to da je Amerika koristila osiromašeni uran. Ne znam da li ste svjesni koliko je to toksična stvar i koliko danas se u Iraku rađa malformirane djece, koliko ima leukemija, itd., itd., upravo zbog osiromašenog urana. Zato jer Američka Vlada koristi osiromašeni uran. I sad što se događa? U tu jednu misiju suludu u Kuvajt, mi šaljemo svoje vojnike, tobožnje zato da se oni bore protiv terorista. A ja vas pitam dame i gospodo u Saboru, je li bilo terorista u Iraku, prije pojave, prije američke invazije? Nije. Nije bilo ISIL-a, znači Amerika je stvorila ISIL. Ja sam se šokirao kada sam vidio američke dužnosnike, kada govore jedan za drugim, da je Amerika stvorila ISIL, američki saveznici, da je ISIL instrument za rušenje drugih država koje su neposlušne itd. Postavlja se pitanje, ako je jasno da politika Amerika na Bliskom Istoku, nije poštena, nije dobra za ljude, jer i za američke kogintervencionizma što ostaje? Ostaju što ostaje? Ostaju razorene države, broj 1. i ostaju uništeni ljudi i nema mira i imate poplavu terorizma, to je ostavština Američke Vlade u svim zemljama Bliskog Istoka u kojima je sudjelovao. Pogledajte gdje god su oni gurnuli svoje prljave prste, ljudi su nastradali i naravno da se mi kao Živi zid, protivimo slanju naših vojnika u Kuvajt, protivimo se slanju vojnih naših u Libiju, a evo i zašto. Svaka članica NATO-a ima mogućnost da stavi veto na neko odluku NATO-a. Znači Hrvatska da je htjela, mogla je staviti veto na odluku da se bombadira Libija. I danas u Libiji da li bi bilo terorista, da li bi bilo potrebe za borbom protiv terorizma u Libiji? Ne bi. Da li bi bilo izbjegličke krize? Ne bi. Ali to je onaj trik. Iako oni kažu da mi suodlučujemo, u biti mi ne odlučujemo o ničemu. Nego, samo ispunjavamo želje i potrebe stranih gazda. Gazda poput Donalda Trumpa. Sad je on. I mi smo svoju vanjsku politiku, predali u ruke ljudi neuravnoteženih poput Trumpa. Znači ako Trump sutra kaže ne znam, skinite gače, vi ćete skinuti gače i nećete pitati zašto skinut gače ili možda to nije dobro. Ne, vi ćete to napraviti. Zašto? Zato jer je to naša obveza. Zašto je to naša obveza? Zato jer smo dio tog NATO pakta. I sad što se događa? Taj isti NATO pakt, vodi politiku ekonomskog porobljavanja kompletnog Balkanskog poluotoka, vidimo da su sve zemlje manje-više propale, koje su prihvatile taj njihov oblik monetarnog režima, koji je u biti u Bugarskoj valutni odbor, u BIH, u Srbiji, u Hrvatskoj i da živi siromaštvo i da nema naznaka da će od tog siromaštva se ikada osloboditi. I onda Amerika gura Ukrajinu u sukob sa Rusijom. Jedino što je Rusija tražila od Ukrajine jest da ne ulaze u NATO. Rekli su nemojte ulaziti u NATO i mi s vama problema nemamo. Međutim, Amerika je pronašla svoje saveznike u Ukrajini koji su odlučili uvući Ukrajinu u NATO pod cijenu, jer gledajte Ukrajinski Rusi, ha znaju oni da NATO nije prijatelj Rusije. Oni su rekli, vi Ukrajinci idete u NATO, idete bez nas. I znači umjesto da žive zajedno u jednoj državi, koja može u najmanju ruku biti neutralna, Ukrajinska Vlada se odlučila za opredjeljivanje za NATO, što je posljedično dovelo do raspada zemlje. Znate koji je isti recept prije Ukrajine vodio na sličan način? Gruzijci, isto su im Rusi rekli ljudi nemojte biti ludi to su vam ćorava posla, nemojte ići u NATO to neće biti dobro za Gruziju, ali gruzijska vlada odnosno onaj američki školovani … ak se ne varam se zvao, on je rekao ne, mi idemo u NATO. I onda naravno Rusi mu izmaknu stolicu, situacija ode van kontrole i dio Gruzije se ocijepi od Gruzije. A u čemu je trik? Trik je u tome da bi jedna zemlja mogla ući u NATO bitno je da bude da tako kažem bez teritorijalnih sporova, ne smije biti zemlja u ratnom stanju ili sukobu ući u NATO. I rusi su znali ako se izmakne samo jedan dio Gruzije ili samo jedan dio Ukrajine kompletna zemlja će biti spriječena, neće moći ići u NATO. I to se i dogodilo. I sad što se događa? Umjesto da se pokuša djelovat na ukrajinsku vladu da odustane tog puta, NATO-ovo puta američkog puta koji ih je doveo u sukob s Rusijom i da se izglade odnosi sa Rusijom, jednostavno zapad pooštrava svoju retoriku i kaže e sada ćemo slati vojnike na rusku granicu. Naravno ta misija nema kraja jer ta ruska prijetnja o kojoj oni govore, a ja sam govorio da se naši građani više boje Hanžekovića nego Rusa, neće nikada prestati, paranoja će se uvije širit. I u biti što se događa? Događa se to dame i gospodo da mi stotine svojih vojnika šaljemo van granica naše zemlje, da oni ne mogu biti sa svojim obiteljima, sa svojim ženama i djecom i što je još gore od svega sudjelujemo u geopolitici od koje sami nemao koristi. Znači što Hrvatska ima od toga da se nafta prodaje za dolare? Ništa. Cilj američke vlade, cilj onih koji vladaju federalnim rezervama koje su privatna banka a ne središnja banka je da se nafta prodaje za dolare, to je cilj obitelji Rothschield. Zašto bi se Hrvatska borila za ciljeve obitelji Rothschield, kakve mi koristi imamo od njih? E vidite, to je onaj trik koji ja govorim. Znači iako ćete vi svi ovdje u Saboru reći da prisežete čašću i čime već sve, da ćete služiti hrvatskom narodu i Hrvatskoj državi, na kraju vi svi stavljate sebe odnosno pretvarate sebe u produženu ruku obitelji Rothschield koja proizvodi ratove, krize po svijetu samo zato da bi se nafta prodavala za dolare, zato jer od kada je ukinuto zlatno pokriće dolar više nema pokrića u ničemu osim u nafti. Znači pokriće u zlatu je zamijenjeno na način da se nafta prodaje za dolare i onda svi kojima treba nafta trebaju im dolari. I onda cijeli svijet ovisi o američkim dolarima. To je da priča. I nažalost ja znam da vi i sami znate da cilj Amerike na Bliskom Istoku nije mir i borba protiv terorizma jer je politička politika dovela do svega osim do mira i nestanka terorista. Dovela je do stvaranja terorista i nemira. Ali vi ćete svejedno ako vam kažu sutra idemo bombardirati Iran, znate što ćete reći gospodo iz HDZ-a i SDP-a i MOST-a reći ćete pa to je naša obveza mi smo dio NATO-a. nećete se pitati jel to ispravno, a to je žalosno jer ste se odrekli vlastite savjesti i vlastite prosudbe, a korist za društvo od vaše odluke nikakva. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Imamo jednu repliku zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Pernar. Ja sam rekao već kod svoje replike ministru da koji je moj problem s ovim. Moj problem je da smatram da osjećam se jako glupo danas ko zastupnik koji raspravlja o odluci koja je već donesena i koja je već najavljena kao gotova i da znam da Sabor neće danas ništa promijeniti i da je ovo samo formalno donošenje odluke. I drugo da smatram da možda 200 vojnika je, ne možda nego sigurno, prevelika brojka u odnosu na hrvatski položaj u NATO-u koji šaljemo gore, samo iz razloga da bi se naši čelnici odnosno predsjednica i premijer dodvorili Amerikancima odnosno Trumpu, a sve to uzalud. Jer i sam Trump je najavio da nije siguran koliko će Amerika više sudjelovati u NATO-u jer Amerika više ne želi biti glavni financijer NATO-a. I na zadnjem upravo sastanku je poslao poruku da Hrvatska premalo izdvaja sredstava za oružje i obranu NATO-a, a i sada ćemo mi vjerojatno u duhu dosadašnje politike početi više novca izdvajati za obranu. I sada recimo imate baš danas situaciju da nemamo novca za lijekove djeci, ali ćemo imati novaca za novo oružje i za novo naoružavanje radi nečijih tuđih interesa. Ali u biti ono što me potaklo na repliku je upravo ovo što ste završili način na koji ste završili svoje današnje izlaganje, a to je kada ste rekli da SDP i HDZ zajedno rušili Božu Petrova i da je to jedna neprincipijelna koalicija, i kada ste rekli sada na kraju isto da SDP i HDZ zajedno surađuju odnosno želite sugerirati kako smo mi svi ovdje isti, a kako jedino Živi zid zid čista i ispravna strana. A upravo je danas u gradu Rijeci Živi zid ušao u koaliciju sa HDZ-om i počeo rušenje Vojka Obersnela jer vam je Vojko Obersnel zajednički neprijatelj. Prekjučer ste rušili Skupštinu Primorsko-goranske županije, danas ste srušili zajedno sa MOST-om HDZ-om Gradsko vijeće grada Rijeke tako da polako ulazite i vi u ovo društvo. Ja se ne bi uopće čudio da vi u petak glasate za slanje naših vojnika upravo u sve ove misije. Hvala vam lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku. Gospodine Đujić, sada mogli bi razgovarati o situaciji u Gradskom vijeću u Rijeci ali nije tema. Ali vratit ću se na situaciju vezano vezano za ovu ratnu inicijativu. Ja sam pitao vas iz SDP-a zašto vi podupirete slanje vojnika. Razumnog odgovora ja nisam dobio, svi vaši kolege iz SDP-a govore mi smo članica NATO, NATO, kaže Amerika i to je to. To su vaša obrazloženja. Znači vi ne obrazlažete sa argumentima, to je ispravan potez, to je mudar čin, čovječanstvo će imati koristi od toga. Ne, jednostavno zato jer tako kaže NATO, odnosno tako kaže Amerika jer je jasno da, kada mi kažemo govori NATO, u biti govori Donald Trump, govori Amerika, znači ne govori crnogorski onaj premijer, predsjednik kada ga je Trump gurnuo i rekao šta ćeš ti tu se gurati. Znači ne odlučuje Crna Gora niti Kolinda koja mislim da će Hrvatska, to su njene riječi, ja sam se šokirao kada je rekla da će Hrvatska, da se gura što bliže Trumpu zato da Hrvatska ne bude marginalizirana. Znači ona se bori za poštovanje prema našoj zemlji tako da se gura na zajedničkim fotografijama i na taj način kao Hrvatska nije na marginama. Ta jedna politika ulizivačka to je jedna moralna septička jama, to je jedno dno dna. šta je bitno za reći je da nažalost i MOST i vi iz SDP-a i kolege iz HDZ-a svi će glasati za slanje vojnika, pardon, MOST je rekao da će biti suzdržan iako po ovom, to je po meni kao da su za. A ja sam rekao vama iz SDP-a budite protiv i pustite da moraju kolege iz SDSS-a glasati za slanje vojnika u Rusiju, neka oni budu taj jezičac na vagi koji će za to glasati, ali nažalost niste htjeli. Hvala. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Joško Klisović. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Ja bih želio započeti izlaganje u ime kluba SDP-a konstatacijom da Hrvatska još uvijek nema jednu strategiju slanja oružanih snaga ali i civilnih snaga kao policija npr. u mirovine operacije i misije. Ja sam već nekoliko puta tražio da se i u Odboru za vanjsku politiku, zajedno sa Odborom za obranu sazove jedan tematski sastanak na tu temu kako bi stvarno definirali ciljeve sudjelovanja u međunarodnim operacijama i u međunarodnim misijama. Situacija kakvu imamo trenutno je potpuna raspršenost pojedinačna naših vojnika u raznim misijama po jedan, dva, tri, gdje oni kako kaže gospodin Đakić ne čine nekakvu posebnu razliku. A Hrvatska tu ne ostvaruje nikakve posebne vanjskopolitičke ili druge poene. Prema tome ovako obezglavljeno slanje vojnika u razne međunarodne operacije stvarno nema smisla. Mi imamo opciju i morali bi naravno imati opciju da suvereno odlučimo gdje ćemo slati našu vojsku. Ali tada možemo evo ići i dalje kako smo do sada išli u razne operacije po jedan vojnik, neka se hrvatska zastava vije bez da ustvari dajemo neki značajniji doprinos. Ili možemo recimo odabrati nekog strateškog partnera, kao što su Njemačka, Amerika ili netko s kime želimo i dalje malo podrobnije razvijati vojne i obrambene veze, dogovarati školovanje naših vojnika, dogovarati modernizaciju naših Oružanih snaga sofisticiranom tehnikom po povoljnim uvjetima. Dakle sve to može biti dio jednog zajedničkog koncepta mirovnih operacija i mirovnih misija. No mi to još nemamo i mislim da je to jedan zadatak koji stoji pred Vladom, ja bih volio da se i Sabor u to uključi, posebno ova dva odbora koja sam naznačio kao relevantna, bez toga nastaviti će se ovakvo glavinjanje. odnosno nastaviti će se reaktivna politika hrvatske Vlade. Dakle kada netko nešto traži e onda hrvatska Vlada tek počinje razmišljati da li će poslati ili neće poslati. Ja bih volio, i to je 25 godina tako, da se razumijemo, nije to sada počelo sa ovom Vladom, ja bih volio da to bude suverena hrvatska politika, da mi znamo zašto negdje šaljemo svoju vojsku i koji su ciljevi. Svaki prijedlog koji dolazi u Sabor, pa tako i ovi o slanju Oružanih snaga preko granice ima svoju strukturu. U toj strukturi jedan dio broj 3 su razlozi i ciljevi donošenja ove odluke. U ovom slučaju ti razlozi i ciljevi su izostali, nisu jasno naznačeni, kao što je izostala i jedna vanjsko-politička analiza što se ustvari zbiva i što bi trebala Hrvatska ostvariti na ova 4 mjesta gdje mislimo svoju vojsku poslati. Prema tome za mene neizostavan dio odluke kojom se predlaže slanje Oružanih snaga preko granice, jasno naznačiti vanjskopolitičke ciljeve koje RH ostvaruje takvim slanjem Oružanih snaga. Dakle ne govorim o ciljevima vojnim ili obrambene politike, to je nešto drugo. Ja moram i u ime kluba SDP-a jasno i glasno ovdje kazati i iskazati nezadovoljstvo našeg kluba time da je Sabor doveden stvarno u poziciju glasačke mašine, da nije sudjelovao u donošenju ovakvih odluka niti je bio pravovremeno informiran. Bivši ministar kolega Kovač je kazao da ministar vanjskih poslova iskazuje namjeru a ne obvezuje zemlju nego obvezuje Sabor kada formalno donese odluku. No to je točno, ali ministar vanjskih poslova kao i predsjednik Vlade i države na samitima sudjeluje u donošenju formalnih odluka NATO-a a da Sabor prethodno to nije odobrio. Jedanput kada se donese formalna odluka u NATO-u a Hrvatska je dio te odluke i najveći dužnosnici izvršne vlasti plus predsjednik koji nije izvršna vlast obvezu zemlju na tu odluku što Sabor da nakon toga radi? Jednostavno premijer mora skupiti većinu da ne iskompromitira zemlju u inozemstvu, većinu koja će izglasati odluku kakvu je Vlada predložila. Isti problem smo imali sa europskim poslovima, znamo da je Sabor donio Zakon o suradnji Vlade i Sabora o europskim pitanjima i da prije nego što ministar ode na Vijeće ministara u EU po raznim temama razgovarati prethodno nadležnom odboru Sabora dobivamo informaciju o stavovima Vlade koji se žele iznijeti na sastanku ministara u Briselu i onda zastupnici imaju mogućnosti kazati što o tome misle. Kod NATO-a takvu situaciju nemamo i zato nije čudno da se danas zastupnici osjećaju loše kada moraju odobriti odluku o kojoj nisu bili do sada formalno informirani nego su bili samo informirani kroz medije. A članica NATO-a jesmo i NATO odluke nisu odluke nekog tamo daleko u Briselu, to su odluke i RH. Mi smo željeli sjesti za taj stol upravo da bi donosili odluke i suodlučivali o tome. E sada smo sjeli i kada odlučujemo onda imamo i obvezu obvezu poštivati te odluke. I kada kažemo što ima tu za Hrvatsku ući u NATO, da li je to sloganstvo prema Americi, svako imalo upućen ili dobre vjere u ovoj zemlji, reći će naravno da ne. Jednako imamo pravo reći ne ako nas se nešto ne sviđa, kao što to ima i Amerika. S druge strane ako želimo biti vjerodostojan saveznik, onda ne možemo samo zvati savez u pomoć kada nama treba. Kad se zvecka oružjem na hrvatskim granicama, kada osjećamo nesigurnost ili da bi moglo doći do određenih ratnih djelovanja, agresije ili nečega trećega. Hrvatska mora kao i sve ostale članice saveza, sve svoje obveze vjerodostojno ispunjavati i na taj način ulagati u svoju sigurnost. Da, i moramo apsolutno shvatiti jednom za svagda, da hrvatski vojnici koji idu preko granica ove zemlje, idu ustvari da bi investirali u hrvatsku sigurnost. Da oni ne idu kao topovsko meso. Mi vidimo koliko mrtvi vojnika se vraća u druge članice NATO-a, ali njihova javnost ne postavlja ova pitanja jer znaju da njihovi životi nisu uzalud izgubljeni. Život izgubljen i preko granica naše zemlje a za sigurnost naše zemlje, je zasigurno investicija u našu sigurnost. Jer izvore nestabilnosti treba tući i treba se s time baviti tamo gdje oni nastaju ili di bi mogli nastati. Bilo da je to Sirija, bilo da je to Afganistan ili moguće granica sa Rusijom. Prema tome, tu dilema ne bi trebalo biti. NATO nije vrtlarski klub di dođete i uberete ružu koja vam se sviđa. Da bi očekivali da će drugi pomoći vama, jednostavno morate i vi njima kada zajednički donesemo odluku. Što se tiče financiranja ovakvih operacija, kazali smo da se predviđa odlazak većeg broja ljudi nego što ih trenutno imamo bilo gdje u svijetu. To je stvarno jedan financijski trošak, ja jesam za to da idu vojnici izvan zemlje, iz ovih razloga koje sam spomenuo, a dodatno iz onih razloga koje je ministar rekao, interoperabilnost saživljavanje sa drugim vojskama, dodatna iskustva, sve je to vrlo, vrlo korisno. No najgore što nam se može desiti, da krenemo u jednu operaciju i onda se počnemo povlačiti jer nema dovoljno novaca da nastavimo biti prisutni u takvim mirovnim operacijama. E to ne bi želio da se desi, jednako što ne bi želio da se desi da svi naši planovi, modernizacija Oružanih snaga, kupnjom nove opreme a govorilo smo nedavno i o zrakoplovima, koji su vrlo skupi, kao i obuka kompletnog personela koji ide uz zrakoplove, dođu u pitanje zašto što će novce potrošiti na druge aktivnosti kao što su recimo ove. Prioritet svakako moraju biti Oružane snage, status vojnika, oprema, modernizacija, uvježbavanje vojske koja može u svakom trenutku odgovoriti na najbolji mogući način, na bilo kakvu ugrozu nacionalne sigurnosti naše zemlje, a onda ukoliko imamo financijske snage, svakako ih treba slati i u mirovne operacije gdje dajemo doprinos međunarodnom miru i dodatno osnažimo sigurnost RH. No svakako mora se voditi računa u planiranju financija, znamo da je proračun Ministarstva obrane premali, da su potrebe vojske bitno veće, gašenje pojedinih rodova vojske svakako nije dobrodošlo, i sve to moramo staviti u takav jedan kontekst. U tom kontekstu stavljamo i pitanje broja vojnika koji odlazi, rekli ste nam da će to biti jedna satnija u Litvu, dobro, jedna satnija znači nekih 90 vojnika, ono što je važno primijetiti, oni idu na rotaciju od 7 mjeseci i nakon toga se vraćaju natrag u Hrvatsku. Dakle, koji je to trošak ljude slati na 7 mjeseci na sjever Europe i nakon toga taman se stabiliziraju, vraćati ih natrag? Meni još uvijek nije jasna logika takvog slanja vojske bez rotacije dok je u Poljskoj predviđena rotacija. Jer to je ustvari skup način odlaska u neku operaciju vojnu da bi bili 7 mjeseci, figurirali, taman se povežete sa svima, uspostavite neke normalne odnose i već se nakon toga vraćate. To mi se ne čini do kraja politički zrelo, i volio bih čuti koji su razlozi na samo jednu rotaciju tih ljudi. Operacije u Mediteranu, europska Operacija SOPHIA je vrlo važna s obzirom na rizike sigurnosti koji dolaze i od ilegalnih migracija i tu ne govorimo samo o ljudima koji dolaze zbog, imigriraju iz Afrike nestabilnosti i određenih ratnih ili drugih ili tu govorimo o ljudima koji bježe prvenstveno od klimatskih promjena što se jako zanemaruje, jer jednostavno to nije tako atraktivno kao govorite o velikim sukobima. Mnoge obavještajne službe uključujući i austrijsku što smo imali mogućnost čitati u našim medijima, govore o tome da 15 milijuna ljudi se sprema prema Europi, većina njih ustvari iz razloga što ne mogu nastaviti živjeti u svojim obitavalištima jer klimatske promjene su zaprijetile do te mjere da više recimo poljoprivreda ne može funkcionirati, industrija ne može funkcionirati, u nekim zemljama po dvije, tri godine, kiša nije pala, i ljudi se spremaju emigrirati, ne mogu nikako drugačije emigrirati, to su ekonomski emigranti, nego kroz ilegalne mreže ili terorističke mreže koje idu dobrim djelom kroz Libiju. Svaki doprinos sigurnosti i suzbijanju takvog stanja, rada ilegalnih mreža koje guraju migrante prema Europi, je dobrodošao i Hrvatska se tu svakako mora uklopiti i mora dato svoj doprinos. Što se tiče borbi protiv terorizma, danas smo se svrstali u globalnu koaliciju protiv terorizma, već tada je bilo kritika na račun Vlade Milanovićeve koja je to tada učinila, da time izlaže Hrvatsku većom opasnosti, da će biti počinjen teroristički akt u zemlji, odnosno stavlja nas na listu meta terorističkih organizacija. Srećom, akt se takav teroristički u Hrvatskoj još nije desio, ja se nadam da se i neće desiti, a Hrvatska mora biti sudionica antiterorističke koalicije jer to je jedna stvarno ugroza koja svakog nas pojedinačno dotiče kao i našu naciju i državu u cjelini. No nikada nismo do sada slali naše pripadnike Oružanih snaga u bilo kakvu operaciju borbenog tipa, ja sam vidio da se ovdje odobrava do 3 osobe da se šalju u Kuvajt, da to neće biti u borbenom djelu, nego u stožeru, ali svejedno želim upozoriti da tu radimo jedan korak koji dosada nismo radili. Do sada smo bili prvenstveno u političkom i financijskom smislu podupirali antiterorističku koaliciju i stabilizirajući stanje na samom području, državnom području Republike Hrvatske. Nismo sudjelovali u vojnim operacijama u Siriji ili negdje drugdje sa ovom Agendom. Ne kažem da to nije potrebno, ali samo upozoravam da je to novina u hrvatskoj vanjskoj politici. Evo ministre toliko za sada. Volio bih samo još da mi kažete kako će ići rotacija u Poljskoj, da li je predviđen uvijek isti broj vojnika da se rotira ili će tu biti oscilacija više ili manje ljudi. I u tom smislu mi ćemo naravno podržati ove odluke jer smatramo da je to dio naše obveze koju smo preuzeli. Ali upozoravam još jedanput da se na ovaj način obveze ne bi trebale preuzimati, da bi saborski odbori na vrijeme trebali biti informirani o tome šta se planira i prije nego što ministri odu i obvežu Hrvatsku na isti način kao što to činimo u europskim poslovima gdje ministri dolaze u odbore i vi dolazite i kažete nam što ćete govoriti i za koje stavove se zalagati u Vijeću ministara EU. Taj Taj model prenesimo i na NATO. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Imamo tri replike na vaše izlaganje. Prva replika je zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Klisović, govorili ste o tome kako bi bilo lijepo da Hrvatska i Oružane snage RH budu bar s nekim pod zapovjedništvom određenih snažnih država. Pa ja sam govorio o tome i rekao sam da je ova naša postrojba, tj. bitnica samohodnih višecjevnih lansera raketa u sastavu američkih snaga i pod njihovim zapovjedništvom. Mislim da li to nešto znači? Mislite da je to reprezentativno da možete biti u sastavu njihovih snaga i da su oni to tražili da bude jedna postrojba cijela u njihovom sastavu. To je tako prezentirano u ovom. I mislim da ste to mogli čuti kad sam govorio o tome, a evo ponovit ću Sjedinjene Američke Države kao vodeća nacija u borbenoj skupini zatražili su sudjelovanje jedne postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske bitnice samohodnih višecjevnih lansera raketa. Druga pješačka motorizirana satnija jednako tako je pod zapovjedništvom snaga Savezne Republike Njemačke. Mislim da je to također reprezentativna država u sastavu NATO snaga i da se imamo bit ponosni na to što su naši vojnici u tom sastavu da mogu pokazati dostignuća uvježbanost, opremljenost i snagu koju reprezentiraju u odgovoru na ono što je osmislio vojno-politički savez, tj. NATO

U radu s njima naša vojska može stvarno dodatna iskustva steći, dodatna znanja što bi sigurno bilo i korisno za njih. Mi znamo da su to dvije države s kojima ostvarujemo izuzetnu vojnu suradnju području školovanja. Naši časnici, dočasnici, vojnici idu i u …/Govornik se ne razumije./… Pa i naš ministar je bio na kraju krajeva na West Pointu, dakle vrhunska vojna učilišta i sveučilišta u SAD-u, a i sa Njemačkom imamo takvu suradnju. No, ono što bih ja volio da inicijativa uvijek ne dolazi samo sa strane partnera bilo da su u pitanju Nijemci ili Amerikanci. Ponekad bi valjda i mi trebali imati određenu inicijativu pa reći: „Gledajte mi smatramo iz ovih iz ovih razloga da je dobro za Hrvatsku da sudjeluje u ovoj operaciji i željeli bi ove kapacitete staviti na raspolaganje, tako da se ipak vidi jedna aktivna hrvatska politika, iako smatram da je to više aktivna vanjska politika nego aktivna obrambena politika. I u tom smislu naš ministar Krstičević nije prava osoba za kritiku. To bi trebali ljudi koji se bave vanjskom politikom. No, iskustva koja ćemo steći kao što smo i stekli i u Afganistanu. Nemojmo zaboraviti da dobar dio opreme koji smo koristili u Afganistanu je oprema koju smo dobili kao donaciju od Amerikanaca, ali su naši ljudi na toj opremi radili, stekli su znanja, dakle rade na toj opremi. Danas možda možemo i po nekim povoljnijim uvjetima tu opremu nabaviti. Dakle, suradnja svakako da, ali suradnja s nekim ciljem, suradnja s nekim smislom e to je ono što nedostaje u današnjoj raspravi a zašto je nadležna Vlada i ministar vanjskih poslova da nam objasni ciljeve koje želimo postići u ove četiri operacije. Hvala lijepo. **Opačić, Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolega Klisoviću vidim da ste prvenstveno uvrijeđeni što Hrvatski sabor saznaje zadnji za ovakvu odluku, iako znate da Vlada RH proizlazi iz ovoga Sabora pretpostavlja se da ima većinu, pa tako i ministar sigurno ima ovlaštenja da u Walesu na summitu NATO-a dogovara i takav akcijski plan. Rekli ste također da ste protivnik ovakvih odluka i da je to zapravo jedna praksa u zadnjih 25 godina. Ja mislim da nije u zadnjih 25 godina računajući Domovinski rat pa sve tamo do mirne reintegracije to je bilo tamo negdje do 1998. godine. To ni nije bilo moguće. Nakon toga ste rekli da bi vam bilo žao ili da izražavate sumnju da hrvatski vojnici onda mogu poslužiti kao topovsko meso iako je ministar u svom uvodnom izlaganju rekao da kroz sve ove akcije slanja hrvatskih vojnika izvan RH na sreću hvala Bogu nije stradao niti jedan vojnik koliko sam dobro razumio. A isto tako se sjećam vrlo dobro kada ste vi u jednom razdoblju od 2012. do 2015. godine ovdje dolazili sami pred ovaj hrvatski Dom ili zajedno sa ministricom Vesnom Pusić i kada ste govorili potpuno drugačije. Joško (SDP)** Hvala lijepo. Da sam govorio drugačije to jednostavno ne vjerujem, to ćete morati reći što sam govorio. Oko topovskog mesa, upravo obratno obratno od ovog što ste vi rekli. Ja sam rekao da se taj argument ne treba koristiti jer on je netočan. Hrvatsku treba vojsku slati da stabilizira sve dijelove svijeta sa kojih dolazi ugroza za našu sigurnost. Znači obratno od ovog što ste kazali. A što se tiče ministara i procedure ja sam jako svjestan koja je procedura. Ja nisam niti jednom riječju rekao da ili ministar ili premijer ili predsjednica izašli iz svojih ustavnih ovlasti. Oni su sukreatori vanjske politike, oni te ovlasti imaju. Samo sam kazao da nije dobro, da tijelo koje donosi odluku a to je Hrvatski sabor, bude obavješten o tome kada je sve već gotovo i kada se treba formalno odlučiti dizanjem ruke u ovoj sabornici. E to mislim da je loše i tu sam se pozvao na praksu u europskim poslovima, gdje smo uočili da je to besmisleno i donijeli zakon kojim smo rekli da ministri prije nego što iskazuju iskazuju namjeru da će obvezati Hrvatsku negdje, da prethodno dođu u relevantan saborski odbor, da izvijeste, da dobiju tzv. input, nešto nešto od saborskog zastupnika, jedno mišljenje, kako bi to bila vodilja u njihovom radu. Naravno da mišljenje saborskog odbora ne obvezuje sukreatore vanjske politike u toj prethodnoj fazi, jer jednostavno takav je zakon. Ali politički ipak, ja mislim da djeluju, da ni jedan ministar se o to neće oglušiti i u tom kontekstu ako želimo Sabor stvarno kao jednu jaku političku instituciju, onda jednostavno moramo u svim ovim situacijama dati mu na važnosti i moramo organizirati sastanke u relevantnim odborima kako bi zastupnici mogli iskazati svoje mišljenje o ovim važnim pitanjima, jer ovo dotiče sve nas i sve naše građane. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka Uvaženi kolega Klisović rekli ste da moramo, da Hrvatska mora biti dio antiterorističke koalicije. Ja se s vama slažem, međutim, postavlja se pitanje. Da li je koalicija predvođena Amerikom u Nikaragvi, dal se borila protiv terorizma, ili je zapravo podupirala terorizam? Da li je koalicija predvođena Amerikom u Libiji se borila protiv terorizma ili dovela teroriste na vlast? Da li je koalicija predvođena Amerikom, srušila teroriste s vlasti u Afganistanu ili ih dovela na vlast? Da li je koalicija predvođena Amerikom srušila terorizam u Iraku, ili dovela teroriste u Irak iz cijelog svijeta? Na kraju krajeva, morate se pitati iskreno, ima li Amerika prste u onome što se događa u Siriji? Da li Amerika podupire metode terorističke u Siriji? I ako gledate od države do države, možemo ići u Latinsku Ameriku, možemo ići na Bliski Istok, možemo ići na Južni Mediteran, vidjet ćete da Amerika terorizam podupirala. Čak i u Iranu, gdje je bio cilj srušiti Vladu koja nije bila sklona Americi i tamo je Amerika podupirala teroriste. Podupirala je čak i Sadama kada je kurde ubijao kemijskim oružjem i to. I sad pitanje koje ja vama želim postaviti jest, vjerujete li vi da Amerika, da je cilj Amerike, stvarno borba protiv terorizma ili je cilj Amerike isključivo ispunjenje njenih geopolitičkih interesa, ponekad

Amerika kao i svaka država na svijetu ima svoj interes, ima svoje prioritete i želi ih ostvariti. Da bi ih ostvarila koristi svoje kapacitete nacionalne, u slučaju Amerike to su globalni kapaciteti, ali koristi zajedničke kapacitete i zato se udružuje sa drugim državama u saveze. Ti savezi su recimo NATO savez, ali jednako tako to je i organizacija UN-a koja kroz svoja Vijeće sigurnosti djeluje na smirivanje različitih …/Govornik se ne razumije./… točka na zemaljskoj kugli. Za Hrvatsku je uvijek bolje imati Ameriku u jednom savezništvu, u jednom savezu gdje ćemo zajednički donositi odluke. Na taj način se smanjuje i prostor jednostranog djelovanja bilo koje države uključujući Ameriku. Ako nemate savez koji dnevno ili barem u realnom vremenu ima na svojoj …/Govornik se ne razumije./… određene krizne situacije i donosi brze odluke, zajedničke odluke, onda sav taj prostr prepuštate kome? Onima koji imaju jednostranu moć da djeluju u globalnim međunarodnim odnosima. To su naravno Amerika, to je Rusija, to je Kina itd. Za državu tipa Hrvatske, dakle naših kapaciteta izuzetno je važno pokušat osnažiti saveze u kojima jesmo, pokušati da naš glas se čuje kod donošenje odluka i djelovati na način da sve što ne sviđa, da kažemo ovo nam se ne sviđa ako imamo veto, dajemo veto, ako nemamo veto, idemo glasom protiv. Sjećate se intervencije u Iraku, kada je krenula, nisu sve države NATO-a bilo za, jer NATO nije donio zajedničku odluku. Tada se krenulo sa koalicijom voljnih. Prema tome razne su mogućnosti ispunjena vlastitih interesa, ono što Hrvatska treba gledati je svoj interes i kako taj interes uklopiti u zajednički interes u ovom slučaju interes NATO-a. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijep. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa potpredsjednice Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Duga je povijest slanja hrvatskih vojnika na istok. Prva puta hrvatske vojnike na istok vodio je Napoleon 1812. godine, oni su tamo masovno izginuli, kao uostalom i glavnina francuske vojske. Posebno su se naši vojnici istaknuli u bici kod Berezine i da oni nisu čuvali zalaznicu Francuzima, naravno bili su na najgorem mogućem položaju, Napoleonski ratovi završili bi već te godine. Zahvaljujući hrabrosti hrvatskih vojnika Napoleon se sa svojim glavnim stožerom izvukao, pa je rat nastavljen još 3 godine, a mi smo za uzvrat tome, dobili kompliment, da samo najbolji vojnici na svijetu kako je rekao sam Napoleon, dajte mi 100 tisuća Hrvata i osvojit ću cijeli svijet. Dobili smo i taj kompliment da su imena hrvatske postrojbe urezana u trijumfalnu kapiju u Parizu, ali to bi manje-više bilo sva korist koju smo pri tom dobili. Drugi puta hrvatske vojnike slali su na istok da ratuju protiv Rusije u 1.svjetskom ratu, otišle su 100 tisuće Hrvata, kako iz Hrvatske tako iz BIH najmanje najmanje 50 tisuća ih je tamo ostavilo kosti, stotine tisuća su bile ranjene, stotine tisuća su bile zarobljene, neki se iz zarobljeništva nikada nisu vratili. Moj pradjed poginuo je u 4. bosanskoj pukovniji hrvatskoj 1915. godine negdje baš u lipnju, evo sada će biti godišnjica. Raspitajte se i vaši pradjedovi također su se borili protiv Rusije. Što je Hrvatska s time dobila? Ništa, raspala se država u kojoj smo živjeli da bismo nakon toga ušli u Jugoslaviju pod pokroviteljstvom Rusije. U Drugom svjetskom ratu ponovno Hrvati šalju protiv Rusije 369. legionarsku pukovniju, 4 tisuće dobrovoljaca, šalju ih na najteža bojišta u …, Staljingrad 2. veljače 1943. kada je pukovnija uništena na njemačkom službenom radiju svira „Lijepa naša“, od 4 tisuće pripadnika Hrvatske vojske vratilo se 200 njih kućama. Međimurje koje je bilo u sastavu Mađarske morali su svi mladići otići u Drugu mađarsku armiju, boriti se na rijeci Don, opet se dogodila katastrofa, malo tko je živ došao kući. I sada ponovno, znači četvrti puta iz početka, mi šaljemo vojsku na rusku granicu. Znači ja sam povjesničar i kaže jedna poslovica da je „Povijest učiteljica života“, ali u ovom slučaju čini se da ta poslovica zaista ne vrijedi jer da smo mi Hrvati nešto naučili iz te povijesti znali bi da nam ratovanje u Rusiji nikad nije ništa dobroga donijelo, samo smo ginuli za strane interese, služili stranim gospodarima, a u biti u konačnici sami sebi napravili štetu. Rusija u čitavoj povijesti čovječanstva nije objavila rat Hrvatskoj, čak i taj nesretni Pavelić je slao vojsku u SSSR bez objave rata. I ako postoji koja zemlja koje se mi u biti ne bismo trebali bojati onda je to upravo Rusija. Rusija je Hrvatskoj bliska zemlja jer pripada istom slavenskom okružju. Ja znam da bi neko htio možda iz HDZ-a da mi budemo Iranci ili možda da budem ne znam Hotentoti, ali naš jezik pokazuje da mi spadamo u slavenski korpus i da u biti imamo jako puno toga bliskoga sa narodima Istočne Europe. Rusija je treći vanjskotrgovinski partner Hrvatskoj, imamo ogromne koristi od gospodarske suradnje sa tom zemljom od kulturne, znanstvene suradnje i svake druge vrste. Doista nije interes Hrvatske da eto po četvrti puta u manje od 200 godina šalje svoje vojnike na isti način u istu službu jer nama ne odgovara nitko odnosno stranim silama. U Rusiji može biti car, može biti komunistički diktator, može biti demokratski izabran predsjednik, ali nikad Rusi nisu dobri. A zašto nisu dobri? Zato što imaju prirodne resurse, zato što imaju bogatstvo i to im se jednostavno mora uzeti. Drugi primjer pogrešne hrvatske vojne i vanjske politike je taj što Hrvatska šalje evo vojsku i na Bliski Istok. Mi smo slušali proteklih dana da je Hrvatska prodala Saudijskoj Arabiji oružje za 600 milijuna kuna, to je službena brojka, vidimo da su tim hrvatskim najmodernijim naoružanjem, jurišnim puškama naoružane vojske Iraka, Kurda, Sirijaca praktički ne možete uzeti fotografiju njihovog vojnika, a da nije naoružan hrvatskim oružjem. ja vas zaista želim pitati, da li naoružavanje zaraćenih strana na Bliskom Istoku štiti hrvatsku nacionalnu sigurnost ili je ugrožava? Ja vjerujem da ste čuli za još jednu poslovicu koja kaže „Što siješ to žanješ“. Nemojte misliti da jednoga dana nam se to sve zajedno neće vratiti, to uplitanje u sukobe koji su potpuno nepotrebni. Ja vjerujem da većina zastupnika nema pojma jer ih niti ne zanima šta se npr. dešava u Jemenu koji je napala koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije kojoj mi prodajemo oružje za 600 milijuna kuna. U Jemenu je ubijeno 7600 ljudi, 42 tisuće su ranjene, 500 tisuća djece gladuje, 3 milijuna ljudi su raseljeni, 10 milijuna ljudi u Jemenu treba humanitarnu pomoć, 1200 djece je ubijeno, 300 bolnica razoreno zbog Saudijske Arabije i mi dajemo oružje za takve akcije. Pa zar nitko nema grižnju savjesti? Zar vi doista želite da ta krv padne na naše ruke? Jel bitno koje sam ja stranke, jel bitno što sam ne znam po spolu ili po nekom drugom kriteriju ako sudjelujem u takvom zločinu? Da li mi baš uvijek moramo bit stranački vojnici, da li baš uvijek moramo biti političari ili ponekad možemo biti i ljudi svaki za sebe da se bori za spas svoje duše pa da kažemo pa nema ovo smisla. Nije u interesu Hrvatske da naoružava vojske u Jemenu, pa to je odavde daleko 4, 5 tisuća kilometara, ljudi ne znaju gdje je Jemen na karti svijeta, a mi se u to uplićemo. Smatram da bi za Hrvatsku bilo najpametnije da ove sve četiri misije otkaže, da veli da će hrvatski vojnici biti najbolji vojnici na svijetu ali u svojoj vlastitoj zemlji, da proglasimo stanje trajne neutralnosti jer smo premala zemlja da bismo uopće sudjelovali u tim geopolitičkim sukobima samo možemo nastradati, samo možemo izgubiti a dobiti ne možemo skoro pa ništa. Iz toga razloga ponavljam još jednom i to govorim u ime stranke koja se jedina protivi ovim četiri misija a dugoročno će se pokazati da smo bili u pravu, da Živi zid neće podržati dakle ove 4 akcije. A pozivamo sve saborske zastupnike a još više i hrvatsku javnost da se ovomu nastojanju odupru i da jednom kažu dosta je jer ako ovako nastavimo, ovako podanički i bez razmišljanja, slati svoje vojske na sve strane svijeta, postavlja se pitanje gdje je kraj tome. To ćemo mi na kraju predstavljati UN pa ćemo …/Govornik se ne razumije./… u sve 192 države svijeta. Imamo li mi recimo pravo tražiti da se netko ne miješa u naše unutrašnje poslove ako se mi stalno miješamo u tuđe? Imamo li mi pravo nekome sutra reći da ne napada Hrvatsku a mi sudjelujemo u agresivnim operacijama? Ja razumijem da se naši političari boje SAD-a, ja razumijem da su oni pod pritiskom ali treba

iako sam znao za događaje u doba Napoleona i Prvog i Drugog svjetskog rata, nisam zapravo bio svjestan razmjera te štete koju smo pretrpjeli, vodeći ratove koji nisu bili naši. I kada gledam, inače da ti kažem kolega Branimire, moj djed je bio pozvan da ide u borbu protiv Rusa i on je meni rekao Ivane ja sam iz toga dezertirao, ja sam sam jednostavno pobjegao iz, on je maturant bio i otišao je u zeleni kadar, kaže radije veli on s partizanima nego protiv Rusa, jer je znao da se Ruse ne može pobijediti i da je odluka da se ide protiv Rusa zapravo suicidna. I on je tako spasio svoju glavu. ima ljudi koji su ipak i poslije svih ovih povijesnih lekcija koje ste nabrojali za to da se šalje vojska na Rusiju. A znate zašto? Zato jer neće oni i njihova djeca ići. Neće niti jedan koji ovdje diže ruku za to sam tamo otići. Kaže ona narodna mudrost jedna da je najlakše s tuđim da ne kažem čim po kaktusima ili čemu već mlatiti. E i to je ta lekcija. Htio bih reći još jednu zanimljivu misao. Pričao sam sa Milom Horvatom i rekao sam njemu pa zar ćete vi koji predstavljate srpski narod u Hrvatskoj glasati za slanje Hrvatske vojske u Rusiju. I on meni se nasmije, kaže naravno da hoćemo. I ja ga pitam, pa je li vi znate ono kako to može završiti. A znate šta mi je rekao Mile Horvat koji će glasati za to, on je rekao neka nauči još jednom lekciju. To mi je rekao. Znači oni,

vojnika kada biste znali kako je teško umrijeti odmah biste zaustavili sve ratove na ovom svijetu. Ali mrtve nitko ne čuje a umiruće nitko ne sluša, ranjene. I ja znam da zastupnike to ne zanima ali Ukrajina, Rusija, Bjelorusija, prepune su hrvatskih groblja, proguglajte malo, pogledajte gdje su kosti Hrvata rasijane izvan domovine. Što smo mi dobili s time što smo se borili u svim tim pukovnijama koje nitko ne zna niti imena, što su naši pradjedovi vođeni po logorima, po Sibiru do Vladivostoka, do Mongolije i ne znam tamo ostajali? Možda to što nam se vratio Josip Broz Tito, je li to možda bio neki dobitak iz toga rata? Ja ne znam, mislim da jednostavno bi trebali se malo interesirati o prošlosti i nešto iz nje naučiti. Rusija ponavljam nije prijetnja Hrvatskoj, u ovom trenutku ja ne vidim ni jednu rusku bazu u blizini Hrvatske, ne vidim da kako se zove Rusija vodi neprijateljsku politiku prema Hrvatskoj i jednostavno smatram da u smislu razvijanja dobrih odnosa, partnerskih odnosa da bi bilo najbolje da mi u tim akcijama ne sudjelujemo. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika zastupnik Joško Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bunjac, u svom izlaganju podsjetili ste nas na neke povijesne činjenice, na slanje hrvatskih vojnika u različitim oblicima postrojbi, u različite ratove. Ako ste pažljivo pročitali prijedlog ove odluke ovdje se Hrvatska vojska ne šalje u rat, ovdje se Hrvatska vojska šalje u partnerske dvije države, kao što su Litva i Poljska, ako govorimo o Rusiji, na teritorij, dakle NATO saveznika i to po pozivu te dvije države, uz suglasnost njihovih vlada a ne na nagovor ili na zapovijed NATO-a. Nigdje se ne spominju ratne operacije prema Rusiji ili odobrenje Hrvatskoj vojsci da izađe iz prostora NATO-a, dakle da izađe iz prostora Poljske i Litve Litve i krene u agresiju na Rusiju. To se nigdje ne spominje i to je bitna razlika u odnosu na one slučajeve koje ste nam citirali gdje su hrvatski vojnici tada bili slani u ratne operacije uključujući i protiv Rusa. Hvala. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa zastupniče Klisović. Ja sam već naučio da kad treba braniti HDZ i njihova nastojanja oko NATO-a da ste mi vi najbolji odvjetnik. Vi očito podržavate sva ta nastojanja i da ste na mjestu sada ministra Krstičevića vjerojatno biste govorili sve isto što i on. A ja vam želim, iskreno vam želim da se vaše riječi obistine i da ni jedan hrvatski vojnik ne sudjeluje u ratu, da ni jedan hrvatski vojnik ne pogine, da svi dođu doma živi i zdravi. Isto tako se nadam da neće biti nikakvih posljedica za Hrvatsku osim prolaska evo ovih par stotina tisuća izbjeglica koji su prošli. Nadam se da će sve završiti dobro, ali upozoravam vas da ukoliko ne završi dobro da vi tada snosite odgovornost. I nemojte onda reći za dvije, tri, pet ili 10 godina svejedno da vam ja danas nisam rekao da je opasnost velika, da su rizici veliki i da Hrvatskoj nije mjesto u tim vojnim operacijama. Ponavljam još jednom. Svatko spašava svoju vlastitu dušu, svatko radi na svoju vlastitu odgovornost. Na koncu konca u politici svatko radi u interesu onih birača koji su ga izabrali. Ja sam izrekao svoj stav, vi ste izrekli svoj. Budućnost će pokazati tko je bio u pravu. A ako nam je učiti na prošlosti čini se da sam ipak ja. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća zastupnica Ines Strenja-Linić. **Strenja, Ines (MOST)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Još par riječi da se malo vratimo nakon ovog povijesnog pregleda kolege na današnju temu. Dakle, gospodin ministar je govorio o našoj participaciji u međunarodnoj sigurnosti u skladu sa našim obavezama kao članice NATO-a i EU, kao članice međunarodne koalicije. Predsjednica je dala prethodnu suglasnost i on kaže da time jačamo svoju poziciju kao partnera u Sjevernoatlantskom savezu kao odgovarajuće članice u borbi protiv terorizma. Radi se ovdje o dvije NATO misije. Jedna je u Poljskoj, jedna je u Litvi, jedna u EU i jedna operacija koalicijskih snaga. Ono što mi danas nismo čuli. Na primjer kolega Podolnjak je govorio o brojkama koliko gdje će biti angažirano i drugih snaga, drugih zemalja. Dakle, mi danas ovdje zbilja nismo dobili informacije sa kojima ste vi trebali argumentirati ove odluke koje tražite od nas da donesemo. Dakle o Poljskoj se do prije dva mjeseca uopće nije pričalo. Navodi se da je poziv došao iz same Poljske, no radi se o nizu odluka o jačanju obrambenih sposobnosti NATO saveza na istoku Europe donesenih na summitu u srpnju prošle godine u Varšavi. Zatražena je bitnica samohodnih višecjevnih lansera raketa poznatih WBR-ova i lijepo piše u izvješću, dakle šalje se postrojba koja ima jaku vatrenu moć i pored nas će sudjelovati samo Velika Britanija, Poljska i Rumunjska. Zbog čega nismo ponudili sanitet, zbog čega nismo ponudili inženjeriju nego smo ponudili jednu ovakvu postrojbu jake vatrene moći koja šalje i drugačiju poruku. Odlaskom i učešćem u Operaciji SOPHIA vraćamo se na Mediteran. To je već i najavio bio bivši ministar Buljević i ona je donekle i opravdana s obzirom na pomoć koju moramo dati u suzbijanju ilegalnih migracija. Najintrigantnija je zapravo i možda danas slušajući vas i razmišljajući iz onog što možemo saznati iz otvorenih izvora, sudjelovanje u Operaciji INHERENT RESOLVE u Iraku gdje zapravo se dolazimo u situaciju da dolazimo na mjesto gdje možemo i prikupljati i naše obavještajne podatke i biti uključeni među 60-tak zemalja koji će biti prisutni u Kuvajtu. Da li smo to mogli na neki drugi način mislim da da. Ta tri naša pripadnika neće učiniti veliki pomak. Da se vratim zapravo. Ovo je samo pregled. Ono što je najbitnije. MORH je priopćio da je održano Vijeće za obranu i podržalo prijedlog sudjelovanja Oružanih snaga RH u sklopu koncepta ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi i Republici Poljskoj. Kažu, nakon toga su održane potrebne konzultacije sa svim relevantnim strukturama, te je tako na poziv Republike Poljske Republika Hrvatska pristala sudjelovati i u borbenoj skupini predvođenoj SAD-om u Poljskoj, a konačnu odluku će donijeti Hrvatski sabor. Dakle i prije konačne odluke Hrvatska je već izjavila svoju spremnost i volju za sudjelovanje i čak se izišlo s brojkama i to sve prije nego što je održana i redovna sjednica Vlade, prije negoli što ste barem upoznali nadležne odbore i prije nego što je došlo na ovu plenarnu sjednicu. Time je započeto jedno omalovažavanje hrvatskog Parlamenta kada se radi o ovakvim odlukama. Hrvatski sabor ovime se pokazao da je nebitan, jedna nebitna karika u lancu unatoč jasnog Ustava. A Ustav u svom članku 7. u stavku 5. kaže da Oružane snage RH mogu prijeći njezine granice ili djelovat preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskog sabora koju predlaže Vlada RH uz prethodnu suglasnost Predsjednika RH i donosi se većinom glasova svih zastupnika. Dakle, u Hrvatskom saboru. Isto tako, a onda su sve brojčane znači, sve ovisi o Saboru i rezultat dogovora zapravo ne može biti dogovor ovisno o vodećim nacijama a to isto govori i Zakon o obrani u svom 49. članku stavak 1. gdje se čak ni ne spominje Vijeće za obranu kao netko tko donosi odluku. On ima samo formalnu ulogu i spominje se tek kao oblik koordinacije tijela državne vlasti za usklađivanje stavova i donošenja zaključaka i preporuke iz područja obrane. Vijeće za obranu je ovdje zapravo bilo to koje je donijelo odluku u ime Hrvatskog sabora. Od nas tražite samo da dignemo ruke. Dakle, Republika Hrvatska je članica NATO-a i u tome svojstvu preuzima dogovorene obveze radi kolektivne sigurnosti i obrane jačanja granica, i zaštite granica. Znači, angažiranje tristotinjak naših hrvatskih vojnika smatram da daleko premašuje veličinu snaga, veličinu kao jednu od članice NATO-a odnosno nije razmjerno veličini Oružanih snaga RH. Sabor je trebao biti ravnopravan u svim predradnjama koje su prethodile ovoj odluci i kao najviše zakonodavno tijelo stavljeno je u ovom trenutku pred gotov čin, a Hrvatski sabor ne smije nikako biti glasačka mašina. I zbog toga će kao što smo rekli ja isto tako ponavljam MOST nezavisnih lista biti suzdržan, jer mislim da niste jasno odgovorili na sva pitanja koja smo danas i dali odgovore, na sve ono što smo danas ovdje trebali čuti, a to je koje su dalekosežne posljedice svega ovog ili ono što je zapravo pitanje svih pitanja da li je ovo možda način da mi kompenziramo to što nećemo moći izdvajati 2% našeg proračuna koje zapravo od nas traži NATO nego ćemo angažiranjem svojih vojnika kompenzirati to što nećemo moći izvršiti u postotku novca koji moramo izdvojiti za obranu. Hvala. Hvala potpredsjednice. Evo samo da kolegici repliciram. Razumijem u kojem dijelu se ovdje izigrava ili zaobilazi Sabor. Znači MORH je iskazao spremnost i došao ovdje ministar i potpredsjednik Vlade ovdje pred nama i objašnjava odgovorit će nam na sva pitanja. I ne znam zašto uopće vrtimo ovu raspravu u smislu Amerike, Rusije, Svega. Ne može Hrvatska vojska danas u 21 stoljeću biti najjača ako ostane sama u zemlji. Zašto? I ako ne sudjeluje u ovim misijama. Jednostavno ovo što će nam potpredsjednik Vlade uskoro i pojasniti Strategiju nacionalne sigurnosti i domovinske sigurnosti jednostavno nove su prijetnje, nove su ugroze. Bez ovih misija, bez praćenja trendova, bez da naši vojnici vide što se sve događa i u vojnoj industriji da posjete sve ove misije, da vide što je sve novo. Jednostavno ne mogu bit na svojoj razini. Ali prvenstveno ova replika ne razumijem kako se izigrava Sabor ako je potpredsjednik Vlade ovdje sa nama. Hvala vam. Odgovor na repliku. **Strenja, Ines (MOST)** Žao mi je kolega što ne razumijete i ne shvaćate da je Hrvatski sabor najviše tijelo i nije dobro da u ovim popodnevnim satima ove točke ovako ugurane na brzinu u dnevni red slušamo i pokušavamo sebi objasniti ono što se zapravo već zna mjesecima. Mi samo trebamo biti upoznati, a zapravo šta vam nije jasan nesrazmjer, što vam nije jasno zapravo da samo Hrvatska, Francuska i Velika Britanija samo te tri zemlje imaju u dvije od ukupno četiri spomenute borbene skupine. Zbog čega mi moramo poslati toliko naših vojnika da se pokažemo da smo dobra članica NATO-a. Što time pokazujemo i tko time bilda mišiće? Hvala vam. Sljedeća pojedinačna rasprava zastupnik Ivan Pernar. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvažene dame i gospodo predsjedavajuća. Slušam raspravu i pitam se zašto ljudi ne vide istinu, zašto ljudi ne mogu vidjeti, odnosno shvatiti da Amerika po Bliskom istoku ne širi mir i ne bori se protiv terorizma već čini obratno. Razlog zašto to ne mogu vidjeti su osobni interesi svakog od onih koji su znači u ovoj raspravi sa druge strane. Iako su često kontradiktorni. Na primjer kolega Klisović kaže da misija nije vojna, a gospodin iz HDZ-a kaže da ako nećemo ići u vojne misije nećemo imati najbolju vojsku kao obučenu i sa spoznajama itd. Međutim, u povijesti je bilo ljudi koji su donosili odluke protivne svojoj savjesti. Znači savjest im je govorila, bilo im je očito jedno. E oni su radili drugo. I što se događa? Događa se to da narod koji ne sluša svoju savjest, koji kada mu se ponudi jadan izbor između dvije politike odabire onu koja je za Ameriku, za NATO, za vojnike itd. da se šalju u sukobe. E sad taj narod će bit uvučen u jednu prljavu igru. I sad svaki put kad su slali hrvatske vojnike na ruski front i u doba Napoleona i u doba Prvog i Drugog svjetskog rata uvijek su im, nisu oni njima govorili gle vi idete tamo radi tuđeg interesa, interesa ne znam Njemačke, Amerike, Francuske ili čega već, već su im govorili ne, vi idete tamo radi svojeg interesa. U interesu je Hrvatske da vi idete u Rusiju, to su im govorili. Vi ako odete u Rusiju vi ispunjavate svoju domoljubnu dužnost. I na žalost bilo je ljudi koji su pali na tu domoljubnu retoriku kao što i padaju sada na izborima glasuju za stranku koju smatraju domoljubnom. I s druge strane glasuju za stranku koju smatraju socijal-demokratskom. Kažu za HDZ da je demokršćanska stranka. Neću ulazit u pitanje poimanja demokracije od HDZ-a, nego ću se dotaknut pitanja kršćanstva. Zapitajte se Isus Krist da je kojim slučajem sada ovdje među nama, da li bi on rekao pošaljite vojnike, da li bi rekao pošaljite vojno oružje u Saudijsku Arabiju vehabijama, prodajte im to što imate ili bi rekao izbjegavajte rat i sukob i konflikte. To nije moj put. Kolegica iz HDZ-a se zgražava. Kaže kako se usuđuješ spominjati Isusa. Naravno, a kako se vi usuđujete spominjati kršćanstvo? S kojim pravom ste vi gospodo iz HDZ-a sebe etiketirali kao kršćansku stranku među ostalim? Kršćansku po čemu? … …/Upadica Opačić: Kolega Pernar, ja vas molim vratite se na temu. Dakle, HDZ u ovom trenutku nije tema naše rasprave. Malo prije ste kolegi Klisoviću isto rekli…/… Ali mislim da mi vrijeme ide. …/Upadica Opačić: Ne nema problema, vratit ću ja vama vaše dvije minute./… A ima problema, zato jer moje vrijeme i dalje ide, a hoćete vi pričati umjesto mene? …/Upadica Opačić: Saslušajte me malo samo. Malo prije ste kolegi Klisoviću rekli da nije tema rasprave. Ja vam sad kažem ni ovo ovo nije tema rasprave. Nije HDZ, nego slanje naših vojnika u misiju, pa vas molim da se vratite na temu./… Može. Pa stvar je u tome da je slanje vojnika na istočni front slanje vojnika u Kuvajt, u Libiju, u Afganistan i gdje već ništa drugo nego jedna suluda odluka koja nije bazirana u interesu naše zemlje, jer da je interes naše zemlje na prvom mjestu tada bi upitno bilo slanje vojnika u Litvu, a ne bi bilo upitno liječenje bolene djece u Klaićevoj, ali nažalost u našoj državi za HDZ-ovu Vladu je bitnije da se šalje vojnika u Litvu, nego da djeca dobiju lijek. A zašto? E zato jer je redoslijed prioriteta takav, kao što je kolega Bunjac rekao, da oni koji umiru, koji su u problemu, kojima je teško, za njih se ne pita. Njihovo mišljenje nije bitno. A mrtvi kao što je rekao ne mogu govoriti. I da kojem, vi ste rekli, kao kako možeš Isusa spomenuti, ok, spomenuo bi ovom prilikom nekog drugog, sve hrvatske vojnike koje su u prošlosti išli na rusku granicu, da oni kojim slučajem mogu uskrsnuti i pojaviti se danas među ovim klupama, pitajte se što bi rekli oni koji su s Napoleonom, Hitlerom ili Bismarckom ili kime već išli na ruski front. Oni bi vam svi rekli, ljudi to su čorava posla. Mi taj rat nećemo odlučiti, ali vi uvjerite ovdje hrvatsku javnost da je Hrvatska ta koja nešto odlučuje, da je Hrvatska ta koja nešto znači, a u biti ne znači ništa i nas se ništa ne pita i vi ste zapravo jednu državu koja ima sve predispozicije da bude suvremena, pretvorili u jednu klijentelističku zemlju zapada. Klijentelističku u svakom smislu. Provodi se suicidalna ekonomska politika, novca kao duga, koja je nametnuta još od 1913. kada su u Americi privatna grupa ljudi predvođena Rothschildom preuzela kontrolu nad federalnim rezervama i preuzeli time vlast nad stvaranjem novca, ta ista grupa ljudi kroz Američku Vladu zapravo upravlja našom monetarnom politikom, koja je protiv Hrvatske, koja vodi narod u dužničko ropstvo, koja vodi narod u besparicu, u besparicu, koja vodi hrvatski narod u nestanak. Evo objavili su jučer da nikada u povijesti od kada je samostalne Hrvatske nije bilo manji broj rođene djece. I logičko bi bilo da mi recimo u Saboru raspravljamo o mjerama kako preokrenuti trendove, kako podići broj rođene djece, ali naravno, nema rasprave u Hrvatskom saboru o tome kako pomoći recimo obitelji Milanović iz Motovuna koja je 23. znači u petak, čeka deložacija po nalogu ilegalne RBA zadruge. To gospodu iz HDZ-a, niti SDP-a ne zanima, ali njih zanima da se hrvatski vojnici pošto poto moraju slati na istočni front, na rusku granicu. Zašto njima nije prioritet obitelj Milanović ili obitelj Zorica iz Črnomerca gdje ste neki dan radili deložaciju, nego, ili Antolić, ne, vama je prioritet nešto sasvim drugo, od čega Hrvatski narod nema nikakvu korist, naprotiv, to sve će on morati platiti. Znači netko treba hrvatskom narodu reći vojnike se šalje na teret državnog proračuna. RH je ta koja mora plaćati taj egzibicionizam američki. To nećete reći hrvatskim biračima. I onda se ljudi pitanju zašto imamo pojavu ekstremnog siromaštva? Pa očito je zašto imamo. Zato jer ova vlast i Vlada imaju druge prioritete, a ti prioriteti kao što je rekao Tupac Shakur, nije rat protiv siromaštva. Neko je rat „protiv terorizma“, koji je u biti sve osim rata protiv terorizma, koji je rat za dominaciju, rad za kontrolu nad svjetskim resursima. I u tu vrstu rata, vi gurate Hrvatsku iz sukoba. S kojim pravom? Znate s kojim pravom? S pravom što su vas građani izabrali što su na izborima rekli da, bolje da novac ide u vojnu misiju u Litvu, nego da ide za bolesnu djecu u Klaićevu. To je bila odluka hrvatskog naroda. Bolje da idu vojnici u Kuvajt u Libiju, nego da budu doma sa svojim obiteljima i sa svojom djecom, to je bila odluka hrvatskog naroda. A znate dame i gospodo što se događa s vojnicima koji odbiju, odbiju takve misije? Jeste se ikad pitali to? Ja ću vam reći, ako ste vi vojnik, aha nećeš ići u Litvu, dobro, dobit ćeš onda premještaj, daleko od svoje kuće, radiš za mizarnu plaću itd., itd., i zapravo ucjenjuju, odnosno prisiljavaju vojnike da prihvate da prihvate sudjelovanje u tim „mirovnim misijama“. A teza, mislim ta, da se radi o mirovnim misijama, pa pogledajte kakve misije Amerika radi po svijetu. svijetu. Jesu to vama mirovne misije? U Afganistanu svako malo neki afganistanski vojnik poubija američke vojnike. Jel pratite vijesti? Svako malo. Neki dan, jučer, ja mislim, čovjek ubio 4 američka vojnika. I ona je jedan je tajnik rekao, ja mislim, ili netko u Saboru rekao, kažem srećom još nitko naš nije poginuo. Aha, znači puca se, znači ima sukoba, ima rata, ali srećom nitko nije poginuo, e znači mora se netko vratiti u lijesu, mora netko poginuti, mora majka neka plakati, kao što je plakala obitelj Tomislava Salopeka, da biste se vi pitali koja je naša politika i koje su njene posljedice. Sve dok će Hrvatski vojnici se živi vračat, ova tema neće biti tema rasprave. Ali tek kad počnu umirat, e onda će se postaviti pitanje, pa da, kakvu smo mi korist od toga imali? Nažalost, sve je u rukama birača koji nemaju svijest, koji jednostavno ne shvaćaju da glasanjem za HDZ i SDP, ne vrše, da to slikovito kažem ne brani interese Hrvatske, svog naroda odnosno sebe osobno, svoje obitelji, svoje djece, već interese tih stranih centara moći, oligarhija monopola kako ih već nazvali koji žele u suštini poput Hitlera vladati cijelim svijetom, samo malo suptilnijim metodama. Hvala. Hvala. Imamo dvije povrede poslovnika. Prva se javila zastupnica Marija Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, kolega Pernar je povrijedio članak 238. Poslovnika. Prije svega nije se držao teme rasprave, a drugo stvarno je nedopustivo da se stalno nabacuje na zastupnike HDZ-a iako ničim nije imao razloga za to i ja smatram kolega, ja vas poštujem kao saborskog zastupnika …/Upadica sa strane se ne čuje./… tako da očekujem da i vi poštujete strane se ne čuje./… molim vas sjednite. Molim vas sjednite, dok ja predsjedam nećete raditi cirkus u dvorani, stalno ga nastojite napraviti neću vam dati tu mogućnost. Zastupnica Jelkovac je imala svoje pravo zastupničko upozoriti i ako smatra da je Poslovnik povrijeđen. Sada ću to isto pravo dati gospođi Vesni Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Isto tako smatram da je povrijeđen članak 238. stavak 1. iz razloga što kolega nije cijelo vrijeme govorio o temi koja je predmet današnje rasprave, a jednako tako smatram da je povrijeđen članak 7. koji kaže da koji kaže da svojim ponašanjem osoba koja govori odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru. Osim toga ovakva retorika kolege vrijeđa mene osobno kao zastupnicu. Da, ja sam upozorila na to da se vrati kolega Pernar na temu. Sada kolega Pernar imate pet minuta u ime kluba Živog zida, nadam se da ćete se držati teme. Danas u Hrvatskom saboru svjedočimo tome da zapravo u Hrvatskoj ne postoje dvije stranke HDZ i SDP nego postoji postoji samo jedna interesno vezana ekipa koja služi stranim centrima moći. Kako Amerika kaže tako se oni slažu. Da Amerika sutra kaže šaljite vojnike na Filipine oni bi rekli šaljemo vojnike na Filipine, to je naša dužnost. Da kažu šaljite vojnike u Papuu Novu Gvineju ili u Južni Sudan vi bi rekli neka idu u Južni Sudan i Papuu Novu Gvineju. Ono što je problematično, nije to samo to što se vojnici šalju kako se onu kaže Bogu iza nogu slikovito rečeno, nego je problematično to što se vi ne pitate koji je smisao njihovog odlaska odnosno da li oni u taj sukob, rat što god već idu zato jer tamo štite interes mira, Hrvatske države, hrvatskog naroda ili čega već ili idu tamo isključivo i samo zato da bi služili geopolitičkim interesima Amerike. To je ono što biste se vi trebali pitati. Da li hrvatski narod ima koristi od toga što je Amerika srušila Muammara Gaddafia, ima ili nema? Nema, naprotiv ima štetu, objasnit ću kasnije koju. Da li hrvatski narod ima korist od toga što Amerika srušila Saddama Husseina s vlasti? Nema. Znate što je rekao čovjek koji je rušio kip Saddama Husseina sa čekićem, jel znate tu priču gospodine Bulj? On je dao intervju za Al Jazeeru to je bio čovjek koji je bio na svim satelitskim kućama skupa sa američkim vojnicima je rušio kip. Kaže sve bi dao da se Saddam vrati. Znači sada je u Iraku gore nego je bilo prije, u Libiji je gore negoli je bilo prije i u Siriji je nego je bilo prije nego je Amerika izvezla tamo demokraciju, mir, ljudska prava i ne znam koje sve parole imaju pri širenju tog globalnog terora. I vi kao saborski zastupnici imate povijesnu priliku i mogućnost da se oduprete tome i da kažete ako Amerika sustavno izaziva ratove, ako financira i obučava teroriste, ako mi zbog toga imamo izbjegličku krizu, ako zbog toga moramo primati izbjeglice u našu zemlju, ako zbog toga imamo incidente da jedna izbjeglica vrijeđa i napada našu članicu Europskog parlamenta tamo u Novom Zagrebu u Porinu gdje je prihvatilište za izbjeglice morali biste se pitati jel to u interesu Hrvatske. I ono što je najgore od svega, ja vam opet govorim, vi kažete NATO obvezuje, Amerika obvezuje, što ako NATO sutra kaže idemo napast Iran? Hoće vi reći nećemo, kakva je naša korist od toga ili ćete reći kako gospodin Donald Trump kaže tako ćemo mi svi klimati glavom. To je pitanje koje se vi morate pitat. I tragičan odgovor je da ćete vi svi gospodo iz HDZ-a i SDP-a klimat glavom i reć idemo gdje god treba. To je žalostan odgovor. I onda kada ja kažem da se vi smatrate demokršćanskom strankom, a da Isus vidi šta radite bi se sablaznio, vi Pernar skrećete s teme. Ok. Ja skrećem s teme, a što vi radite? Sudjelujete u zločinu, time što je Hrvatska podržala bombardiranje Libije protivno međunarodnom pravu, što je zemlja izorena razaranju, narod stradavanju što je vraćena u tehnološkom smislu u kameno doba, e vi smatrate mi s tim nemamo ništa, a Hrvatska je u NATO-u mogla to zaustaviti, mogla je reći mi se s tim ne slažemo, ali nije. Zato jer ste vi nažalost gospodo iz HDZ-a i SDP-a ništa drugo nego američke lutke na koncu i toga ćete kad tada poslati svjesni, a svojim odlukama to i svjedočite iz dana u dan. Replicirat ne možete zato jer znate da niste u pravu i da bi vas pokopao argumentima. I onda se javlja gospođa iz HDZ-a diže povredu Poslovnika pa replicira jer zna da mi Poslovnik ne dozvoljava da uzvratim repliku. Ako vi iz HDZ-a smatrate da sam ja u krivu, da je ova politika ispravna slobodno replicirajte, ja sam spreman suočiti se s argumentima. A najlakše je dizat pločicu povrede Poslovnika govoriti mene ovo vrijeđa, mene ovo vrijeđa. A znam da vas vrijeđa i mene bi vrijeđalo da mi neko govori Ivane ti podupireš zlo, a tu glumiš nekog demokršćanina. … /Upadica Opačić: Vrijeme./ … Hvala. Hvala vama. Gospodine ministre imate li potrebu za završnim obraćanjem? Nemate. Nakon nekih rasprava doista svako pametan ostane bez teksta. Zaključujem ovu raspravu danas. u pola deset nastavljamo sa Konačnim prijedlogom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, drugo čitanje. Hvala lijepo.